Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Obravnava in sprejetje okvirja za pripravo proračunov v skladu z veljavnim Zakonom o fiskalnem pravilu pomeni prvi korak pri proračunskem načrtovanju za prihodnje leto. Vlada pripravi program stabilnosti in predlog odloka, s katerim se določijo ciljni saldi in najvišja skupna dovoljena poraba za vsako od štirih javnih blagajn državnega proračuna, proračuna občin ter Zavodov za pokojninsko oziroma zdravstveno zavarovanje. Tako oblikovan proračun naj bi zagotavljal predvidljivost javnofinančnega načrtovanja in jasne okvire javne porabe, ki se jih v tekočem letu ne sme preseči. Že vsaj zadnjih pet let pa živimo v času tako imenovanih izjemnih okoliščin, ko zaradi zunanjih šokov in izrednih dogodkov fiskalnih pravil ni bilo potrebno **40. Poenostavljeno to pomeni, da v teh časih ni bilo treba, da bi bili prihodki in odhodki javnih blagajn izenačeni. Tega obdobja je, kot ugotavljajo tako Evropska komisija kot Vlada in Fiskalni svet, nepreklicno konec. Že prej pa so se pojavile pravilne ugotovitve, da je interpretacija fiskalnih pravil na evropski ravni prestroga in preveč omejujoča za države, s čimer se načelo javno finančne vzdržnosti iz koristnega orodja preprosto spremeni v nesmiselno breme, zato je v zadnjih letih prišlo tudi do političnih dogovorov voditeljev držav in finančnih ministrov o nadgradnji evropskih fiskalnih pravil. Spremenil naj bi se tako način načrtovanja; namesto vsakoletne priprave programa stabilnosti naj bi države pripravile štiriletni srednjeročno fiskalno-strukturni načrt, kot tudi vrste izdatkov, ki se bodo uporabljali za izračun dovoljenega javnega dolga in zgornjih mej izdatkov. Kljub sklenitvi političnega dogovora pa Evropska komisija še ni pripravila novih izvedbenih pravil, to naj bi se zgodilo šele konec meseca junija. Na podlagi teh sprememb bo treba dopolniti tudi slovenske predpise o fiskalnem pravilu in javnofinančnem načrtovanju. To bo zahteven zalogaj tudi zato, ker tak dogovor zahteva dvotretjinsko večino. Vlada mora zato pri svojem predlogu upoštevati tako dejansko situacijo kot veljavne slovenske predpise pa tudi politične dogovore in predvidevanja, ki bodo šele postali uradni predpisi. Načrtovanje javnih financ pa je tudi brez tega zelo zahtevna in kompleksna naloga, zato ne čudi, da se v tem procesu pojavi veliko opozoril glede bodoče vzdržnosti javnih financ kot tudi glede ustreznosti proračunskega planiranja. Kot vedno jih je izjemno zgoščeno in kritično predstavil tudi Fiskalni svet, ki Vlado opozarja na tveganja in pasti predvsem na področju visoke stopnje investicijske potrošnje, reforme javnosektorskega plačnega sistema ali pa pri prelivanju enkratnih protikriznih ukrepov v redno tekočo porabo. Vlada v vseh teh omejitvah in kritikah predlaga odlok, s katerim bi nadaljevali dosedanji trend povečanja javne porabe. Skupno porabo sektorja država bi v prihodnjem letu zamejili na 33,8 milijard. Izdatki državnega proračuna, ki so v letošnjem letu omejeni na dobrih 14 milijard in pol, bi v prihodnjem letu znašali dobrih 17 milijard, v letu 2027 pa naj bi se spustili tik pod to mejo. Najvišja skupna dovoljena poraba občin bo v prihodnjih treh letih omejena na 3,3 milijarde. Skupni izdatki pokojninske blagajne bodo do leta 2027 narasli na 9,25 milijard, pri čemer se ocenjuje, da se bo prispevek državnega proračuna za ta namen približal, približal 1,7 milijardam evrov. Predlog odloka kljub nasprotnemu mnenju -službe vključuje tudi zgornjo omejitev izdatkov zdravstvene blagajne; Vlada vključitev utemeljuje s potrebo po transparentnosti, saj bo zdravstvena blagajna tudi v prihodnjih letih deležna znatnega proračunskega sofinanciranja tako za zdravstvene storitve in zdravila kot tudi za pred kratkim vzpostavljen sistem dolgotrajne oskrbe. V Poslanski skupini Socialnih demokratov resno jemljemo tako opozorila Fiskalnega sveta glede potreb po bolj realističnem javnofinančnem načrtovanju kot tudi dejstvo, da morajo tovrstni načrti vedno preživeti tudi stik z negotovo realnostjo. Pomembneje se nam zdi, da končno pride do prilagoditve prestrogih omejitev na evropski ravni kot tudi do ustrezne nadgradnje domačih fiskalnih pravil, ki bo temu sledila, zato Vlado pozivamo, da že sedaj prične z iskanjem potrebnega soglasja za te pomembne odločitve. Predlog odloka o proračunskem okvirju pa bomo v poslanski skupini podprli vsi danes prisotni. Hvala.

Ravno včeraj je Evropski parlament potrdil nova fiskalna pravila, ki nam nalagajo ohranjanje javnega dolga pod 60 % BDP oziroma javnofinančni primanjkljaj pod 3 % BDP, in to ravno v letih, ko moramo izpeljati sanacije po lanskoletnih avgustovskih poplavah, ko smo si zadali cilj spremeniti in investicijsko politiko na področju stanovanjske gradnje, ko reformiramo zdravstvo, ko bomo vpeljevali reformo na področju pokojnin, skratka ko bomo na eni strani dvigovali javno porabo, a hkrati morali paziti na javno porabo. To ne bo enostavno zlasti, ker nam bo Evropska komisija dajala odpustke pri odstopanju od fiskalnih pravil najbrž ravno na področjih, ki za našo državo niso tako pomembne oziroma nam ne prinašajo ne razvoja ne prepotrebnih družbenih sprememb. Po letih različnih protikriznih ukrepov bo fiskalna politika v obdobju 2025 do 2027 usmerjena v postopno **41. konsolidacijo ob hkratnem zagotavljanju visokih ravni investicij. Prav tako bo prioriteta sprejetje ukrepov, ki bodo podpirali zeleni in digitalni prehod ter produktivnost oziroma rast potencialnega BDP. Raven izdatkov za investicije v obdobju 2024 do 2027 bo posledica višje porabe sklada za okrevanje in odpornost, črpanja sredstev iz EU, finančne perspektive 2021 do 2027, kot tudi integralnih sredstev državnega proračuna, namenjenih financiranju prometa in prometne infrastrukture ter sredstev namenjenih obrambi in zaščiti. Velik del investicij bo, tako na ravni države kot občinske infrastrukture, namenjen odpravi posledic avgustovskih poplav. Visoke ravni investicij pa so načrtovane tudi na ravni drugih enot sektorja država, predvsem javnih zavodov, javnih in proračunskih skladov ter gospodarskih družb. V obravnavanem obdobju bodo pomembne tudi investicije na področju javne stanovanjske gradnje. okvir odloka nas v Levici vseeno skrbi kot vedno. Kljub ponovni uvedbi fiskalnega pravila odlok še vedno predvideva rekordno porabo denarja za orožje vse to tudi na račun ostalih javnih storitev, ki so bistveno bolj potrebni kot vlaganje v orožje za bojišča v tujini. Posledično to lahko na koncu pomeni tudi varčevanje. To pa vedno najbolj občutijo prav ljudje. Za zagotavljanje solidarne družbe bo potrebno podkrepiti javni zdravstveni sistem in njegove namesto prelivanja denarja v žepe zasebnikov. Za zagotavljanje primernih pokojnin in dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema bo potrebna prenova pokojninskega sistema, prav tako drugih javnih družbenih sistemov, tudi plačnega. Za to pa bi bili potrebni tudi novi davčni in drugi prilivi, ki pa morajo biti bolj progresivni in ne bodo bremenili le šibkejših, ampak predvsem tiste na vrhu premoženjske lestvice. V Levici si prizadevamo za konec davčnih odpustov kapitalu, ki so v zadnjih desetletjih pošteno izčrpala javno infrastrukturo in si prizadevamo, da bodo čim prej potrjeni ukrepi, ki bodo razbremenili najšibkejše in namesto tega progresivno najbolj porazdelili breme med tiste z največ na primer lastnike luksuznih motornih vozil, megaposestnike slovenskih gozdov in nepremičninske mogotce. Obenem pa se nadejamo, da bo fokus predvsem na družbeno najkoristnejših projektih, kot sem že omenil tiste, ki krepijo javno zdravstvene, socialne in druge javne storitve. V Levici bomo Predlog Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2025 do 2027 podprli, hkrati pa bomo delovali proaktivno in si prizadevali, da bodo javna sredstva v največji meri namenjena krepljenju javne

hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani vsi prisotni! Letos se fiskalno gledano nahajamo v v edinstveni situaciji, smo namreč v nekakšnem lebdečem položaju med veljavnim fiskalnim pravilom, po katerem proračunske proračunske dokumente ocenjuje Fiskalni svet in med pravili, ki naj bi na ravni EU zaživela nekje od jeseni dalje. V tem trenutku namreč še nimamo vseh informacij za pripravo celovite srednjeročne fiskalne strategije, saj čakamo na usmeritve Evropske komisije, ki jih bomo dobili od poletja. To pomeni, da bomo novo fiskalno pot pripravili tako kot večina držav, do jeseni. Takrat bo potrebno pripraviti štiriletni fiskalni načrt, ki bo določil fiksno omejitev glede rasti tako imenovanih očiščenih izdatkov. To bo tudi edini kazalnik na podlagi katerega se bo v naslednjih štirih letih na podlagi letnih poročil spremljalo skladnost nacionalne fiskalne politike s spremenjenimi pravili EU. Zahteve glede potrebne konsolidacije ne bodo enake za vse države, temveč bodo določene za vsako državo članico posebej ob upoštevanju njihovih specifik. Na seji odbora in v svojem pisnem mnenju je Fiskalni svet opozoril na precenjenost investicijske aktivnosti, predvsem zaradi administrativnih omejitev in nezadostne absorpcijske sposobnosti. Ob tem je treba poudariti, da so glede investicij natančno določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni v primeru financiranja s proračunskimi sredstvi. Kar pomeni, da ni mogoče pristopiti k izvedbi javnega naročila, če proračunski uporabnik za posamezen projekt nima zagotovljene **42. TRAK: (NB) sredstva za investicije so razumljivo višja, tudi zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav. Ta sredstva se ne smejo prestavljati kam drugam, za neke druge namene. Določen del investicij je potreben, da se omogoči zadosten obseg investicij za doseganje ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Čemur smo se zavzeli v Evropski uniji, na stanovanjskem področju, poleg tega se bo povečalo prepotrebno investiranje v zdravstveno infrastrukturo, predvidena poraba javnih sredstev za investicije v zdravstvu pa sledi zakonski ureditvi. Proračunska sredstva in sredstva načrta za okrevanje in odpornost bodo namenjena tudi za izgradnjo Infekcijske klinike v Ljubljani ter Infekcijske klinike v Mariboru. Pomemben del investicij v zdravstvu bo tudi na področju digitalizacije. Na seji je bilo tudi veliko govora o tem, kakšne izdatke smo naložili v proračunu zaradi prenosa dopolnilnega zavarovanja. Naj spomnimo samo na to, da so pred tem zasebne zavarovalnice nameravali dvigniti premije za skoraj 30 za skoraj 30 procentov, s 35 na 45 evrov, kar je skoraj trikratnik ocenjene medicinske inflacije, ki je znašala približno 10 procentov in to v času, ko so ljudje že tako močno občutili vsepovsod prisotno inflacijo. Nadalje smo lahko s strani opozicije slišali, da gre za napad na javne finance. Gospodje, če je zviševanje sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, investiranje v zdravstveno infrastrukturo, rekordna uskladitev pokojnin ter investiranje v znanost, raziskave in razvoj, napad na javne finance, potem naj vas takoj vprašamo, kateremu od ukrepov nasprotujete oziroma mislite, da ni za ljudi. Naj v zaključku poudarimo še to, da je Slovenija glede višine dolga sektorja država v razmerju do bruto domačega proizvoda podpovprečno zadolžena država v Evropski uniji in evroobmočju in tako tudi ostaja v projekcijah v srednjeročnem obdobju. V okviru spremenjenih fiskalnih pravil Evropske unije glede na izkazano stopnjo zadolženosti slovenija bo treba zagotoviti zadolženosti Slovenije, bo treba zagotoviti zniževanje dolga v obdobju konsolidacije v višini najmanj 0,5 odmerne točke bruto domačega proizvoda letno, kar je s tem odlokom tudi upoštevano. Za zunanji vpogled v stanje naših javnih financ pa lahko uporabimo tudi ocene bonitetnih agencij. Te ostajajo visoke in s stabilnimi izgledi, kar pomeni, da agencije ocenjujejo, da bodo v srednjeročnem obdobju ocene kreditnega tveganja države ostale nespremenjene,

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Pri pripravi odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za naslednje obdobje, bi moralo biti upoštevano dejstvo, da bodo z letošnjim letom prvič po letu 2019 ponovno veljala fiskalna pravila. Ta nov sistem ekonomskega upravljanja v EU sicer še ni sprejet, njegovo sprejetje pa je po najbolj optimističnih variantah predvideno za jesen letošnjega leta. So pa bili pripravljavcu znani okvir in specifična priporočila Sveta EU, ki pa, kot rečeno, pri pripravi odloka niso bila upoštevana. Tako je pred nami je odlok o okviru za pripravo proračunov za prihodnja tri leta, ki nima nobene uporabne vrednosti. Kaže le na resnost vlade oziroma njen odnos do javnih financ. Na matičnem odboru je tudi sam minister za finance potrdil, da smo praktično edina država v EU, ki sprejema proračunske dokumente za prihodnje obdobje, še preden bodo znana nova fiskalna pravila za našo državo. Torej, ko bodo fiskalna pravila znana, bo potrebno sprejemati novo spremembo odloka, prilagoditi pa bo potrebno tudi zakonodajo. Fiskalni svet je v svoji oceni proračunskih dokumentov za prihodnja tri leta zavzel stališče, da projekcije ne zadoščajo trenutno ocenjeni predvideni, dovoljeni poti v novem sistemu upravljanja v EU. Še več, Fiskalni svet ocenjuje, da proračunski dokumenti vsebujejo pomembne pomanjkljivosti in niso celoviti.

analizo makroekonomskih razmer za naslednje triletno obdobje napovedujejo nadaljnjo nadaljevanje stabilnih gospodarskih razmer in pozitivno gospodarsko rast, ki naj bi v povprečju znašala po optimističnih napovedih 2,5 %. Nejasnost glede napovedanih ukrepov Vlade pa vzbuja dvom v vzdržnost javnih financ za naslednje obdobje. Eno največjih kratkoročnih tveganj za javne finance predstavlja negotov izid dogovora o prenovi plačnega sistema. Pomembno tveganje za javne finance predstavljajo tudi stroški zelenega prehoda. Po oceni Fiskalnega sveta bi lahko letna vrzel potrebnih investicij za doseganje mejnikov zelenega prehoda do leta 2030 znašala 2 % BDP. Zaradi pomanjkanja interesa zasebnega sektorja bo morala očitno večino bremena prevzeti država. Predlagani odlok sicer ohranja visoko raven investicij, kar je sicer skladno s priporočili Sveta EU za leto 2024, ki med drugim priporoča, citiram: "Države članice naj ohranijo delež nacionalnih investicij v BDP visok in zagotovijo učinkovito rabo EU sredstev." Konec citata. Se pa ob vsakodnevnih novicah o neverjetnih zneskih za posamezne projekte poraja vprašanje, ali je proračunski denar namenjen pravim projektom. Še več, drugi se sprašujejo, zakaj določeni projekti celo izpadejo. Prav tako se nekateri sprašujejo, ali gre za racionalno porabo našega skupnega davkoplačevalskega denarja. Tudi dejstvo, da so javni razpisi pripravljeni tako, da onemogočajo zdravo, tudi mednarodno konkurenco. Vzbuja resen dvom, da ohranjanje visoke ravni investicij zasleduje cilj učinkovite rabe javnih sredstev. Kljub ohranjanju visoke ravni investicij, pa za lokalne skupnosti, ki dokazano učinkovito uporabljajo javna sredstva, ne predvidevajo dodatnih sredstev niti v okviru predvidene višine inflacije. Iz osnutka programa stabilnosti tudi ni razvidno javno komunicirana ambicija Vlade po gradnji stanovanj. Kljub visoki investicijski aktivnosti države naj bi bila rast stanovanjskih investicij, kot sami navajate v dokumentu, nižja. Banka Slovenije ocenjuje, da je vladni ukrep nižjih trošarin marž znižal inflacijo v lanskem letu. A glej ga zlomka, v petek pa boste koalicijski poslanci potrdili Zakon o trošarinah, ki bo omogočal dvig trošarin in bo posledično negativno vplival na inflacijo. dokumentu Program stabilnosti Vlada navaja, da bo rast izvoznega sektorja omejevalo poslabšanje konkurenčnosti, ki je posledica povečanih domačih stroškovnih pritiskov, zlasti stroškov dela. Posredno torej Vlada priznava, da je njeno brezglavo izničevanje davčnih zakonov v dobro državljanov in gospodarstva prineslo negativen učinek. Kot je navedeno v dokumentu, bo v letu 2024 delovnim ljudem iz naslova dohodnine vzeto 120 milijonov evrov. Tudi preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je izkazalo za napako, saj ste vse prebivalce prisilili v obvezno plačevanje prej prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Posledično znižanje osnove za dohodnino prinaša 100 milijonov izpada v državnem proračunu dosedanjih 140 milijonov iz državnega proračuna na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa boste v naslednjem letu dvignili na vrtoglavih 680 milijonov evrov. Ocena vrednosti sanacije pa v avgustovskih poplavah prav tako odpira mnoga vprašanja. Če je končna ocena neposredne škode slabih tri milijarde evrov, Vlada ocenjuje, da bo za celovito sanacijo potreben trikrat višji znesek, to je skoraj deset milijard evrov. Poraja se vprašanje o realnosti te ocene. Če pa preslikam oceno absorpcijske zmožnosti slovenskega gospodarstva z vidika investicij, pa smo lahko upravičeno zaskrbljeni, da bo sanacija trajala več desetletij, veliko denarja pa bo izgubljenega. Na podlagi navedenega lahko zaključim, da je Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2025-2027 po mnenju Slovenske demokratske stranke mrtva črka na papirju in za to nima naše podpore. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Hvala lepa, gospod podpredsednik, še enkrat. Moja razprava, podlaga za mojo razpravo so strokovne ocene Fiskalnega sveta in drugih strokovnih inštitucij. In povsem normalno je, da ko govorimo o številkah, ko govorimo o prihodkovni ali odhodkovni strani javnih financ, proračuna ali katerega od blagajn, radi primerjamo z enakim obdobjem preteklega leta ali s preteklim letom in tako naprej, kar je povsem normalno, da vidimo sploh, kakšni so trendi. Zdaj kaj bode v oči? V oči bode med drugim tudi, nekaj sem že tudi povedal, da normalno, da razprava gre tudi na letošnje leto, čeprav res je, ni predmet te točke. Poglejte, Vlada je v treh mesecih letošnjega leta za poplave namenila približno 75 milijonov, za covid in draginjo pa 37 milijonov evrov. Tu je zelo težko najti logiko in jo je potrebno davkoplačevalcem razložiti. Na prvi pogled pohvalno; primanjkljaj države je bil manjši od oktobrskih projekcij Golobove Vlade. A ko gremo analizirati, se ne smemo takoj prezgodaj veseliti. Zakaj? Manjši je zato, ker Vlada ne uresničuje sanacije po poplavah po načrtih - to opozarja Fiskalni svet, da me ne bo kdo zdaj napadel. Napadite gospoda Kračuna, V prvih treh mesecih letošnjega leta je za, se je za to poplavno obnovo namenilo 75 milijonov evrov, kar je slabih 7 % načrtovane sanacije v letošnjem letu. In da bo mera polna, davkoplačevalci očitno še kar plačujemo tudi za covid dodatke. Pa nam je ta covid vsem nam bil tako izjemno, izjemno antipatičen, Zdaj pravite, ja, napad na javne finance; tukaj je samo ena prigoda iz preteklih let, ko je bil moj zelo cenjeni minister gospod Mramor minister za finance v Šarčevi vladi, je takrat najmanjša koalicijska stranka, saj veste katera, se je borila za dvig penzij, on je uporabil izraz udar na javne finance. Rad bi pa tudi, da smo natančni, ko nekateri govorite o rekordni uskladitvi pokojnin. To je sicer dokaj korektno, ampak to je v skladu z zakonom, to ni vaša politika, to je zakon; nima veze, kdo ga je sprejel, Državni zbor ga je sprejel. Ni mi pa všeč, ko nekdo zavaja, tudi predsednika Vlade sem slišal, rekordni dvig pokojnin. Vi ne morete pokojnin dvigniti brez spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tako da bi tukaj prosil, ko gre za javne finance, ko gre za številke, da smo natančni in da ne zganjamo nepotrebnega populizma in da ne zavajamo naših ljudi.

pozitivne stvari povedala še enkrat, čeprav je bilo danes in v stališčih, bom rekla predvsem koalicijskih partnerjev, državne sekretarke že povedano, da se kljub kritiki Fiskalnega sveta lahko pohvalimo kot Vlada in da v letu 2025 se zvišujejo sredstva za transfere posameznikom v gospodinjstvu za 240 milijonov evrov, od tega za pomoč po poplavah iz avgusta za brezplačni vrtec, za družine, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok brezplačna kosila. Razliko pa predstavlja uskladitev transferov posameznih posameznikom in gospodinjstvom z inflacijo. Povečeval se bo trend investiranja v zdravstveno infrastrukturo, tudi kar smo slišali med drugim, infekcijska klinika v Ljubljani, infekcijska klinika v Mariboru. pomemben del bo investicije na področju digitalizacije, kar je nujno potrebno. Če se vrnem na občine, povprečnina za leto 2025 znaša 725 evrov, kar je tudi usklajeno z Združenjem občin.

odstotna uskladitev in tako naprej. Zdaj, odlok, ki ga sprejemamo danes, vemo, da je odlok, ki ga moramo sprejeti zaradi nacionalne zakonodaje in da Evropski komisiji ga ni potrebno še posredovati, ker začnejo veljati predvidoma maja 2024 nova fiskalna pravila in nimamo še vseh smernic, da bi lahko, bom bom rekla, predstavili dokument in ga tudi, bom rekla, ali kritizirali ali pohvalili. Mogoče še o Fiskalnem svetu in mogoče gospod Horvat, kot neka replika oziroma bolj kot razprava vam, kjer pravite, da povzemate številke od Fiskalnega sveta. Jaz to institucijo tudi gospoda Kračuna zelo spoštujem, vendar bi pa vseeno povprašala glede, bom rekla, preteklih mnenj o proračunskih dokumentih, pri katerih je pa imel Bruselj drugačen pogled, recimo pri sprejemanju sprememb proračuna za leto 2024 je imel fiskalni svet precej negativno mnenje, to moramo priznati. Proračunski dokumenti za 2024, predloženi v oceno Fiskalnemu svetu, niso celoviti, niso dovolj verodostojni in tako naprej. Po drugi strani, no, lahko pa ugotavljamo, da je Evropska komisija rekla, da je vse v redu in preberem tudi mogoče članek iz novembra 2023, kjer je Vlada poslala osnutek proračuna za leto 2024 v Bruselj komisiji in v skladu s podanimi priporočili in objavljenimi ocenami ugotavlja Evropska komisija, da je dokument skladen. Torej, ali v Sloveniji res gledamo to preveč rigidno ali kako bi predstavnik, recimo, Fiskalnega sveta poudaril to diametralno različne ocene? To se tudi mi sprašujemo. Vse ostalo mislim, da je bilo povedano, moram pa reči, da sem se prav malo posvetila stališču Poslanske skupine NSi, kjer nam očitate zamujeno priložnost in tako naprej. Predstavljate podatke iz Fiskalnega sveta. Jaz mislim pa, da se točno zavedate, da je ta načrt, ki ga moramo danes sprejeti zaradi nacionalne zakonodaje in da je tudi minister danes državna sekretarka na odboru in minister in državna sekretarka oziroma predstavniki Ministrstva za finance so lepo povedali, da nimamo še znanih smernic in prav je, da javnost ve, verjamem, da bi lahko naredili še 34 projekcije tega odloka in za nobenega ne vemo kateri bo pravilen. Hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade, magister Saša Jazbec, če želite. Izvolite. spoštovani, hvala lepa za razpravo. Mogoče bom malo ponavljala, kar je bilo že izrečeno, ampak še vseeno. Ne glede na to, da na evropski ravni še niso bila sprejeta dokončna pravila oziroma če sem zelo natančna, včeraj je evropski parlament potrdil ta, torej Economic governance review. V ponedeljek bo sprejet na svetu in v torek objavljen v Uradnem listu Evropske unije in potem od tam naprej bodo začeli računati in da rečem dati usmeritve za posamezne države. Ker kot rečeno, nova fiskalna pravila upoštevajo specifiko posameznih držav članic. Torej, ne glede na to, da na evropski ravni v bistvu nimamo trenutno veljavnega fiskalnega pravila ga pa imamo doma. gospod Horvat vi to zelo dobro veste in ste tudi povedali in to fiskalno pravilo pa zelo zelo jasno določa kaj moramo narediti. In jaz si ne predstavljam kaj bi se zgodilo, če bi Vlada ne pripravila fiskalnega okvira in če bi pač ne prišli v Državni zbor s temi zgornjimi mejami. To je ustavni zakon. Tako da tu ni bilo druge, kakor da je Vlada pripravila fiskalni okvir, da je določila zgornje meje

iz pretekle krize je to to, da pri javnofinančni konsolidaciji ne udariš po investicijah, kot se je zgodilo prej in bo zato tudi Evropska komisija, ko bo pogledala fiskalne načrte, srednjeročne fiskalne načrte držav članic, bo upoštevala ta dejstva, da se ohranja raven investicij na eni taki primerni ravni in seveda bo upoštevala, da je prav do leta 2026, se pravi, to je v tem triletnem obdobju, ki zdaj prihaja, da je državam na voljo instrument, ki ga je prav Evropska komisija spromovirala takoj po pandemiji torej instrument Next generation EU. Glavni del tega, torej Načrt za okrevanje in odpornost in praktično imamo samo še 2024, 2025, 2026 3 leta, da izvedemo in te reforme na eni strani in po drugi strani investicije, h katerim smo se zavezali in katere v bistvu Evropska komisija s tem denarjem tudi financira. Tako da, če, torej glede na to bi pa vseeno mogoče še to poudarila, v trenutnem domačem fiskalnem pravilu je določeno, da v Državnem zboru sprejmete za vsako leto zgornjo mejo izdatkov za posamezno blagajno in za cel sektor država in pa ciljni saldo v odstotkih bruto domačega proizvoda. Nova fiskalna pravila na ravni Evrope, ki jih bomo seveda, potem na tak ali drugačen način prenesli tudi v domačo zakonodajo, ker ni smiselno, da pač iste stvari spremljamo na različne načine. Torej, nova fiskalna pravila bodo pa gledala dolg, se pravi zniževanje dolga ločeno za države, ki imajo več kot 90 odstotkov BDP dolga, tega bodo morale zniževati po hitrejši dinamiki, se pravi, eno odstotno točko BDP na leto države, ki so med 60 in 90 odstotki BDP, tega bodo, tukaj je Slovenija, zadnji podatek za lani je 69,2 odstotka in tem državam bo potrebno zniževati dolg po, torej 0,5 odstotka BDP. In druga stvar, ki se bo spremljala torej na ravni evropskih fiskalnih pravil bo pa rast očiščenih izdatkov, se pravi kako v posamezni državi v posameznem letu rastejo izdatki očiščeni za evropska sredstva, očiščeni za obresti, očiščeni za te avtomatske stabilizatorje, se pravi, in seveda očiščeni za neke enkratne učinke. Mi seveda ne smemo pozabiti, da bo popoplavna obnova trajala tudi v prihodnjih letih in imamo tudi iz tega naslova še določene obveznosti. Rada bi se vseeno odzvala na izjavo, da imamo napačno prikazan strukturni saldo: kaj je napačno, kaj je pravilno, ko napoveduješ prihodnost, ko načrtuješ, je zelo relativno. vse, te, vse spremenljivke, vse kar delamo, je, da napovedujemo po najboljših močeh, z vsemi znanimi informacijami. Tako da težko govorimo napačno, ko nekaj predvidevaš in potem, ko se nekaj zgodi, je praktično večja verjetnost, da bo napačno, kot da bo pravilno, ampak pač ta izraz se mi enostavno ni zdel na mestu. Mogoče še glede, gospod Horvat, ko ste rekli, covid dodatkov de facto ni več, kar je še možno je. Torej v letu 24 so bili izplačani še nekateri draginjski, torej niti ne dodatki, torej te pomoči, zato da imamo še vedno tako gospodinjstva kot podjetja smo v preteklem letu plačevali cenejšo električno energijo in zemeljski plin in ker poračuni prihajajo še zdaj, torej po novem letu, zato bodo pač ti odhodki nastajali tudi še v letošnjem letu. Drugače pa seveda za rezervo za poplave, ko smo prišli v Državni zbor novembra, so imela nekatera ministrstva, ki so že lahko ocenila koliko bodo potrebovala za po poplavno obnovo v letošnjem letu, so imela ta denar že pri sebi. Potem je pa še vzpostavljena rezerva za popoplavno obnovo na Ministrstvu za finance.

to se s Fiskalnim svetom ves čas, da rečem, pogovarjamo koliko pretiravamo, koliko ne pretiravamo pri načrtovanju investicij in kar je potem dobro, da če neke rezerve niso, niso porabljene, da potem se ne porabijo za neke druge namene, ampak ostanejo dejansko neporabljene. In glede na to, da ste govorili o predvsem tem dvigu v zdravstveni blagajni, dejstvo je, da se od leta 2025 dalje

ki se vam je zdel tako velik in tudi je, je v bistvu povezan predvsem tudi s tem delom, da zdravstvena blagajna zdaj postaja dvojna blagajna, tako blagajna za zdravstvo kot tudi za dolgotrajno oskrbo. Drugače pa, kot rečeno, pri izračunih, kako smo prišli do posameznih zgornjih mej in tako naprej, smo upoštevali zakonske rešitve, ki jih sprejmete v tem Državnem zboru, saj v končni fazi je tukaj potem to ena taka matematika, pogledaš število zaposlenih v javnem sektorju, število upravičencev do posameznih transferov in jim pripraviš izračune, tako da poleg teh zakonskih obveznosti, ki so upoštevane v posamezni blagajni, je treba povedati, da za obresti dejansko obdobje ničelnih obrestnih mer je mimo, tako da nam obresti nominalno gledano rastejo. Imamo sicer, tako, imamo relativno v odstotku BDP nimamo tako visokih kot kakšne druge države, ampak je treba vedeti, da gre za to več, tudi za to rekordno uskladitev pokojnin, torej zneskovno ali pa odstotno, če želite, je definitivno bila rekordna, seveda brez sprememb zakonskih podlag, zakonske podlage so take kot jo kot obstajajo in po izračunu je bila uskladitev pokojnin 8,8 odstotna in seveda navkljub praktično polni zaposlenosti, bomo rekli, najvišjim plačam je zdaj ta pokojninska blagajna postala tako velika, da je transfer, ki je potreben iz državnega proračuna za to, da je ta blagajna uravnotežena, je zdaj višji in v bistvu to

ti investicijski izdatki oziroma vse, vsi izdatki, ki so povezani z načrtom za okrevanje in odpornost do leta 2026 in pa seveda tudi nova EU perspektiva, niti ne več toliko nova, ima letnice 2021 do 2027. V lanskem letu je dejansko zaštartala, tako da zdaj, ker bo imela relativno kratko obdobje, ker se je tako na ravni EU, se je zaradi pandemije začela nekoliko kasneje, bo enostavno treba v prihodnjih letih ta sredstva porabljati z eno drugo dinamiko kot je bilo doslej. Pa bi mogoče, da se res ne pogovarjamo ves čas samo o številkah, bi vseeno še povedala malo kakšna so imena teh investicij, ki se financirajo iz državnega proračuna oziroma iz javnih sredstev, da ne bo izpadlo samo pač kot nekaj abstraktnega, recimo, investicije so nakup namenskih letal za gašenje požarov iz zraka v naravnem okolju, potem dograditev Infekcijske klinike Ljubljana, ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota, recimo računalniška oprema centrov za socialno delo, potem program mreže domov za starejše, potem biološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, novogradnja Veterinarske fakultete. Potem investicije v prestrukturiranje smučišč v celoletne gorske centre,

postaje, seveda, da ne pozabimo, odvajanje in čiščenje v 48 občinah, oskrba s pitno vodo v 53 občinah, potem že omenjene investicije za zmanjšanje poplavne ogroženosti, potem ljudem so namenjene zamenjave starih kurilnih naprav, torej subvencije za obnovljive vire energije, za sončne elektrarne, ukrepi trajnostne mobilnosti in pa seveda gradnja širokopasovnih, teh, GOŠO in pa druge digitalne rešitve. Tako, da mislim, da je, da je pač iz tega, iz priloženega ali pa iz naštetega razvidno, nisem pač vseh področij imenovala, ampak da gre dejansko tudi tukaj v več denarja v raziskave in razvoj, tako da verjamem, da boste ta odlok sprejeli in da ga bomo potem lahko v dobro državljank in državljanov tudi izvajali. Hvala.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 Če želi razpravljati tudi predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnja. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo, kdor želi razpravljati s pritiskom na tipko za mikrofon. Imamo dva prijavljena. Najprej dobi besedo gospod Jožef Horvat. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Hvala tudi vam, spoštovana državna sekretarka, za temeljito razlago. Morda se nisva razumela, jaz nisem oporekal predlogu odloka, kot takemu, meni je povsem jasno, da imamo zakon, Zakon o fiskalnem pravilu, in da Vlada, dokler ta zakon takšen je, kot je, mora svojo nalogo narediti. Izražam pa na tem mestu in ta trenutek tudi pričakovanje, da bo, ko bodo na evropski ravni znani robni pogoji, bo najbrž, tako sklepam, potrebno spremeniti naš Zakon o fiskalnem pravilu, ki zahteva dvotretjinsko večino za sprejem in v tem kontekstu tudi pričakujem od Vlade, da bo prišla tudi do opozicije. In verjamem, da bomo znali najti neko dobro skupno rešitev, podobno kot smo jo znali v času ministra Mramorja, ko sva skupaj usklajevala ne vem kolikokrat formulo. Mi smo na začetku navijali, saj veste, sem to že večkrat ponavljal, s švicarsko formulo, on je prišel z evropsko. Videli smo, da so matematični učinki pravzaprav isti in smo potem njegovo podprli in smo dali svoje glasove za Zakon o fiskalnem pravilu. Mar sem pa na eni strani vesel, kot državljan te države, ko naštevate vse razno razne projekte, samo delček ste jih našteli, hvala bogu, da bi se le vsi realizirali, ampak saj veste, da sem do neke zdrave mere lokalpatriot, me pa istočasno potem zbode v srcu, ko pa znova in znova gledam odlično aplikacijo Apra, ki pa kaže, da smo Pomurci kot statistična regija z naskokom zaostankov na zadnjem mestu, kar zadeva finančnih sredstev za projekte po glavi prebivalca. Vse možnosti ima ta koalicija, da bo to v naslednjem letu že popravila v spremembah proračuna za leto 2025. In zaključujem s tem, na nek način mi je kolegica Živic kot da sem jaz avtor teh besednih zvez, da je vladni…, da so vladni proračunski dokumenti zamujena priložnost. Ne boste verjeli, samo Fiskalni svet sem citiral. Hvala lepa.

Želel pa bi si, da bi bila naša ministrstva nekatera bolj ambiciozna. In sicer predvsem kar se tiče znanosti in inovacije. In tukaj bi dal za vzor Američane leta 1956, ki so dali 3 % denarja iz zveznega budžeta v raziskave in razvoj po tem, ko so jih s Sovjeti prehiteli v vesolju s Sputnikom, in 3 % daje tudi danes Kitajska v razvoj in inovacije in vidimo, kam so šli. Torej mi rabimo več. Veliko je naša Vlada že naredila in je bistveno povečala denar za razvoj in raziskave, ampak mislim, da je to še premalo. Drugo na infrastrukturi se mi zdi, da smo skromni oziroma da ne vidimo vseh potreb. Nam manjkajo dvotirne proge Koper-Divača, Ljubljana-Jesenice, Maribor-Šentilj, Pragersko madžarska meja. Če ne bodo nekje nastavki tega, se ne bo nikoli sfinanciralo. Nam manjka tretja razvojna os od avstrijske meje na severu do hrvaške meje pri pri Metliki s Hrvaško. In tega, se mi zdi, je tudi premalo. Nam manjka na železnicah vleka na 25 nikoli ne bo denarja, nikoli ni pravi čas. Nekje je treba to presekati, tako da jaz bi apeliral na ministrstva in na Ministrstvo za finance, da probate gledati več kot dve leti, da probate gledati 10 in 15 let naprej. Tako kot gledate na jedrsko elektrarno NEK 2, ki je že omejena, ki je že navedena v enem dokumentu, da naj bi stala 15 milijard čakajte malo, če tu iztrčujemo z zneski, potem bi morali biti zneski tudi za druge ambiciozne načrte. Hvala lepa. Hvala. S tem zaključujem splošno razpravo. K predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi.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

Predlog odloka je pripravil in v obravnavo Državnemu zboru predložil Odbor za zdravstvo. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici predlagatelja, predsednici odbora magistrici Tamari Kozlovič. Izvolite.

Slednjega lahko, če z Ustavo, z zakonom ali s Poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali Vlada. Predlog odloka vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu Državnega zbora. Državni zbor je na 67. izredni seji, 17. 4. 2024, sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum. Na podlagi sprejete odločitve je Odbor za zdravstvo na 35. nujni seji, 19. 4. 2024, kot matično delovno telo pripravil Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V prvem razdelku predloga odloka je določena vrsta referenduma, ki se razpisuje, in sicer gre za posvetovalni referendum o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V drugem razdelku predlog odloka določa besedilo vprašanja, o katerem se odloča na referendumu, na referendumskem območju. Gre za vprašanje, ki se nanaša na morebitni sprejem zakona, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo "za" ali besedo "proti".

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja bo tako preteklo 34 dni, glasovanje bo izvedeno na 35. dan. Peti razdelek odloka določa končno določbo, in sicer da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma mora biti v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Hvala. Hvala. Ker vidim, da predstavnikov Vlade ni, prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo magister Bojana Muršič. Izvoli. Hvala lepa podpredsednik za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Namesto, da bi v naslednjih mesecih opravili dostojanstveno, poglobljeno in vodeno javno razpravo o konkretnem predlogu, ki je nastal v civilni družbi in ga je s podpisom potrdilo več kot 5000 volivk in volivcev, je očitno zmagala skušnjava. Največja parlamentarna stranka ocenjuje, da bi splošno vprašanje o prostovoljnem končanju življenja, postavljeno v času evropskih volitev, lahko spodbudilo volivke in volivce k večji volilni udeležbi. Dejstvo, da se jim zdi ta cilj pomembnejši od rezultatov, ki jih lahko da kakovostno vodena javna razprava ter referendumsko odločanje, je že prvi znak za alarm, vprašanje pravice do svobodne odločitve za lastno smrt v primeru neznosnega trpljenja in še pomembnejša dilema o kazenski odgovornosti tistega, ki bi takemu posamezniku želel sočutno pomagati, sta zahtevni razpravi, ki zahtevata visoko stopnjo empatije in potrpežljivosti ter premislek in upoštevaje mnogih pravnih, filozofskih in moralnih dilem, da bi lahko sprejeli tako pomembno odločitev. V tej razpravi bi se morali vživeti v ljudi, katerih trpljenje ni le tako neznosno, da se jim dostojanstvena smrt ne zdi edini izhod, temveč je njihovo zdravstveno stanje tako zelo krhko, da svojega življenja ne bi bili sposobni končati sami. Morali bi pokazati visoko stopnjo razumevanja do velike širine različnih stališč, od tistih, ki bi sočutno pomagali pri takem dejanju, šteli pa za moralno dolžnost do tistih, ki si prizadevanje za svetlost življenja vidijo absolutno in se nikakor ne morejo sprijazniti z obstojem okoliščin, v katerih bi lahko moralno in zakonito pomagali sočloveku, da se reši neznosnega in neozdravljivega trpljenja. Pogovoriti bi se morali o okoliščinah in pogojih, ko bi bilo lahko kaj takega tudi mogoče. Resno bi morali prepričati vsakršno zmožnost, preprečiti vsakršno možnost zlorab, predvsem tistih, kjer bi lahko trpljenje ali koristoljubje svojcev ustvarilo pritisk na bolnika, da predčasno konča svoje življenje. Razprava bi morala zakonodajalcu dati odgovore o volji volivcev in okvire o tem, kaj in pod kakšnimi pogoji naj to uzakoni. Poslanke in poslanci Socialnih demokratov smo podpisali zahtevo za izvedbo takšnega referenduma, pri tem pa smo jasno povedali, da morata biti izpolnjena dva temeljna pogoja. Prvi je ustrezno referendumsko vprašanje, ki volivcu omogoča premislek in odločitev zakonodajalcu pa daje napotek, kakšen zakon naj sprejme. Drugi je izbira ustreznega termina glasovanja, ki omogoča poglobljeno razpravo ter informirano odločitev. Žal izvedba tega referenduma, sočasno z evropskimi volitvami ne prinaša nič od tega. Argumenti, ki jih podporniki navajajo v korist hitri izvedbi, se vežejo predvsem na lastne interese: zmagati, dvigniti visoko volilno udeležbo, mobilizirati podpornike v gibanje, vse tisto, kar bi morali imeti pred očmi ob izvedbi tako občutljivega referenduma, empatija, dostojanstvo, spoštovanje, dogovor, bodo zamegljeni. Predlagatelji za to zahtevajo bolj želeni datum, vseeno jim je tudi za kakovost vprašanja, o katerem naj bi odločali ljudje. Tako se je v procesu sprejemanja tega odloka zaprla ta možnost, da bi dopolnili vprašanje, ki bo postavljeno volivkam in volivcem. Predlog Socialnih demokratov, da bi v vprašanju opisali okoliščine in pogoje pod katerimi bi bilo mogoče urediti prostovoljno končanje lastnega življenja in sočutno pomoč pri tem je bil zavrnjen, sklicujoč se na svoje prepričanje, da volivci ne bi razumeli vprašanja, če bi bilo seveda nekoliko daljše. To je žal ponižujoče do ljudstva, ki v tej državi po Ustavi predstavlja oblast. Seveda je častitljivo in vredno si prizadevati za višjo volilno udeležbo na evropskih volitvah. Tam izvoljeni predstavniki namreč soodločajo okvirih večine predpisov, ki jih v Sloveniji moramo ali pa ne smemo sprejeti. Vendar mi menimo, da je že to dovolj pomemben argument za udeležbo. Odločanje ljudi o evropskih temah ne bo nič manj informirano in kakovostno, če ga bomo obremenili še z dodatnimi temami, ki pa z Evropskimi volitvami nimajo prav velike povezave. Udeležbo bi morali seveda spodbujati, a ne s tehnikami ali pa celo z zlorabo do tistih, ki že danes trpijo zaradi nepopravljivega zdravstvenega stanja, ampak z razumevanjem do Evropskega parlamenta. Bojimo se, da postavljeno vprašanje, četudi prejme visoko večino oddanih glasov na volitvah oziroma referendumu, zakonodajalcu ne bo pomagalo. Kdaj in kako in pod kakšnimi pogoji naj bo ta pravica opredeljena? Tako tvegamo, da zmaga na referendumu ne bo dala ne zmagovalca, še manj pa rešitve. Poraženec pa bo politična kultura, ki bo padla še s stopnjo nižje. Spoštovani, ob nastopu na zadnjih volitvah in s kasnejšim podpisom koalicijske pogodbe smo se zavezali k drugačnemu razumevanju politike in drugačnim ravnanjem, kot smo jih sicer vajeni bili s strani predstavnikov sedanje opozicije. Taki predlogi so populizem, ki smo mu Socialni demokrati nasprotovali v preteklosti in ga tudi sedaj ne podpiramo. Če zares nasprotuješ populizmu, si pri tem konsistenten, četudi to ni popularno, nekateri so na to očitno pozabili. Tovrstne referendumske težnje imajo lahko, če bodo uspešne, tudi zelo nepredvidljive posledice. Že sedaj lahko opazujemo plaz referendumskih pobud iz opozicijske strani. Bojimo se, da bi ta praksa, če bo vzpostavljena v prihodnosti še kdaj zlorabljena za manipulacijo z volilnimi rezultati, tega pa si Socialni demokrati vsekakor ne želimo, zato smo tudi vložili amandma k predlogu odloka, da se referendumsko odločanje prestavi na jesenski datum takrat je tudi načrtovana in izvedbo posvetovalnega referenduma o gradnji jedrske elektrarne. Enako predlagamo tudi za referendum o preferenčnem glasu ter tudi gojenju konoplje in predelavi konoplje. Strinjamo se namreč, da več referendumov na isti dan ustreza možnost za njihovo izvedbo, vztrajamo pa, da jih ni možno in ni primerno mešati z volitvami, saj to odpira možnost za celo vrsto zlorab ter pravnih in tudi političnih manipulacij. Zato menimo, da je smiselno spremeniti vsaj datum glasovanja, če že ne moremo izboljšati zelo pavšalno postavljenih vprašanj. In spoštovane in spoštovani, če amandmaji za spremembo datuma glasovanja ne bodo sprejeti, v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne bomo podprli predloga odloka o razpisu referenduma, v vsakem primeru pa obžalujemo, da bo volivkam in volivcem odvzeta možnost poglobljene razprave in odločanja, ki si zasluži izraz volje čim širšega vodstva oziroma ljudstva. Hvala. Gospa Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. **NATAŠA SUKIČ predsedujoči. Lep pozdrav! Ne samo, da pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ni uboj ali celo umor, ampak prav nasprotno: je najbolj etična potrditev avtonomije, svobode in pravice do dobrobiti trpečega posameznika.

ki je prenehanje neznosnega trpljenja, glede na občutljivost vprašanja o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je pričakovano, da imamo v parlamentu različna mnenja, poglede, zadržke, dvome o predlogu zakona. Vse to je razumljivo, zato je seveda tem bolj nedopustno, da se desnica pri svojem nasprotovanju poslužuje ponaredkov in laži, češ da gre za zakon, ki bi uvedel medicinsko zastrupitev bolnih in starejših. To je preprosto čista laž, kot je seveda podla laž, da je glavni namen tega zakona privarčevati pri izplačilih za pokojnine in zdravstvene storitve. V Levici sicer menimo, da bi Državni zbor preprosto moral sprejeti ta zakon, da za to niti referendum ne bi smel biti potreben, po drugi strani pa zaradi pregrevanja tega vprašanja in igranja s čustvi državljank in državljanov, kar v njej lastni maniri počne desnica, menimo da je prav, da se pred morebitno uzakonitvijo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja posvetujemo z ljudstvom na referendumu in da voljo ljudstva ne glede na to, da posvetovalni referendum državnega zbora ne zavezuje, da sledi rezultat rezultatu, spoštujemo in upoštevamo. Pri tako pomembnem družbenem in etičnem vprašanju, ki ga desnica zlorablja za ideološki boj in cenen populizem je potrebno odpihniti vsakršen dvom in preprečiti nadaljnje manipulacije. Naj se ob zaključku ozrem na misel filozofinje doktorice Spomenke Hribar, ki jo je podala ob obravnavi zakona civilne družbe, ki bi zakonsko reguliral možnost prostovoljnega končanja življenja, citiram: "Poslanci, ki se bodo odločali o sprejemu ali ne sprejemu zakona o medicinski pomoči pri smrti naj se preden bi pritisnili proti, vprašajo, kdo pa sem jaz, da bom s svojim glasom odločal o tem, kako naj trpeči človek umre. Ali naj dobi medicinsko pomoč, če jo bo želel, ali pa naj trpi kot divja žival, dokler ne pogine. Zakaj bi jaz odločal namesto prizadetega o njegovi najbolj osebni, človeški odločitvi.", konec navedka. Enako velja za referendum. V Levici trdno stojimo za humanističnimi načeli in jih brezpogojno podpiramo. Zato smo zakon civilne družbe že podprli kot primernega za nadaljnjo obravnavo, a ker ni prejel zadostne podpore, nismo oklevali ob tem. Da bi sodelovali pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma,

Hvala. Spoštovane in spoštovani! Na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter Poslovnika Državnega zbora bomo danes odločali o mnenju matičnega delovnega telesa, ki je prejšnji teden zasedal in potrdil predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Poslanska skupina Svoboda je predlog odloka soglasno podprla, saj menimo, da je predlagani datum izvedbe posvetovalnega referenduma najbolj primeren. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma je pripravil odbor za zdravstvo, v katerem je med drugim zapisano, da se na dan, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, določi v ponedeljek, 6. maj 2024, za dan glasovanja pa nedeljo 9. junij 2024. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi se lahko o vprašanjih, ki so širšega pomena za državljane, razpiše dva ali več referendumov. V Svobodni smo prepričani, da je o temah, ki obravnavajo pomembna etična in moralna vprašanja, posvetovanje z volivkami in volivci dolžnost. Med 6. in 9. junijem 2024 bodo tudi milijoni Evropejcev in Evropejk na evropskih volitvah sodelovali pri oblikovanju prihodnosti evropske demokracije. **53. TRAK: (TB) - 14.10** (nadaljevanje) V Svobodi si želimo, da na volišča pride čim več ljudi, tako na evropske volitve kot tudi na referendume, ne nazadnje je tako na enih kot na drugih udeležba praviloma najnižja. Ker je cilj ugotoviti, kaj želijo ljudje, kakšna je volja državljank in državljanov, je pomembno, da se potrudimo za čim večjo udeležbo. Ta odločitvam tako na referendumih kot na volitvah daje tudi večjo legitimnost. Javna diskusija o možnosti pomoči pri prostovoljnem končanju življenja intenzivno poteka že več kot šest let, zato v Poslanski skupini Svoboda menimo, da ima vsa…, velik del državljank in državljanov danes izoblikovano stališče glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zaradi zapletene materije, povezane z močnimi čustvi tudi verjamemo, da se nekateri ne glede na časovno premico izvedbe referenduma, do tega vprašanja nikoli ne bodo opredelili. Po trenutni ureditvi neznosno trpeči umirajoči, ki si želi lahke smrti nima enake možnosti uresničevanja svojih vrednot in želja kot oseba, ki ji življenjski nazor ali versko prepričanje nalaga prizadevanje za ohranjanje življenja, tudi, ko je to neločljivo povezano s hudim trpljenjem in turobnimi obeti. Zakon, ki bi urejal omenjeno področje, bi prvi skupini omogočil, da se, da bo lahko dosledneje uveljavljala svoje vrednote tudi ob koncu življenja, ne da bi drugi skupini krnila možnosti življenja v skladu z njenimi življenjskimi prepričanji. V Poslanski skupini Svoboda trdno stojimo na stališču, da moramo imeti svobodno izbiro. Svobodno izbiro, kako bi si v primeru neznosnega trpljenja kot odraza terminalne bolezni, hude trajne bolezni s stalnimi ali ponavljajočimi se simptomi ali drugih okvar zdravja, katerih zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje zdravja, zagotovili dostojno smrt, ki bo v skladu z njegovimi prepričanji in ideali in tudi željami. Strah glede smrti izhaja v veliki meri iz stabilizacije teme in dejstva, da smrt za človeka obstaja velika neznanka. Z zakonom, ki bi urejal področje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bi lahko dali vsakomur, obolelim in zdravim, oporo o zavedanju, da ima, če bo njegovo zdravstveno stanje vodilo v trpeče umiranje in če si bo to želel, na voljo možnost dostojanstvenega in mirnega izhoda po katerem lahko poseže. Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlagan odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in s tem določen datum na dan, za dan glasovanja, 9. junij 2024, optimalen. Odlok bomo podprli.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Koalicija brez idej oziroma koalicija, ki se loti popravljanja tistega, kar ne potrebuje popravila in funkcionira, ne loti pa se tistega, kar bi bilo potrebno urediti, želi posvetovanje z državljankami in državljani o evtanaziji, o pomoči pri samomoru, o pomoči pri predčasnem končanju življenja. Gre za temo, ki je zelo občutljiva in o kateri se ni odprla širša javna razprava. Nismo se pogovarjali o dilemah, ki jih prinaša uvedba take ureditve, o izkušnjah držav, kjer je taka ureditev uveljavljena, posledicah uvedbe evtanazije. V razpravo ni bilo vključeno zdravstveno osebje, pravna stroka, psihologi, psihiatri, terapevti, gerontologi in drugi. Manjša skupina zainteresiranih, ki je predlog zakona vložila v Državni zbor, zakon pa je bil nato zavrnjen, bi izvedbo naprtili zdravnikom, ki so dolga leta študirali za to, da bi ohranjali življenje, ne pa ga jemali. Zato je logično, da so vse slovenske zdravniške organizacije nasprotovale predlogu zakona in ureditvi tega področja na način, kot je bil predlagan, in opozarjajo na posledice ter nestrinjanje s predlogom, da evtanazijo izvaja medicinsko osebje. Zakonu je nasprotovala tudi Komisija za etnična vprašanja pri Ministrstvu za zdravje, ki opozarja na veliko tveganje zlorab ob prehitri in nedomišljeni uvedbi evtanazije.

Delež evtanazij, ki jih v času bolnišničnega zdravljenja brez soglasja ali zaprosila kritično bolnih izvede zdravstveno osebje, predstavlja do 20 odstotkov vseh tovrstnih smrti. V poročilih iz teh držav lahko beremo v številnih primerih, ko evtanazijo bolnikov z demenco izvedejo na željo svojcev, precej povedno pa je, da je največje število takšnih usmrtitev zaznanih v poletnih mesecih pred dopusti. Neozdravljivo bolni bi lahko breme bolezni in obremenitev svojcev čutili kot neznosno trpljenje in bi skladno s predlogom zakona, ki sicer ni bil sprejet, lahko zahtevali pomoč pri samomoru oziroma evtanazijo. Pa je res življenje sprejemljivo le, če smo zdravi, samostojni? Kaj pa onkološko zdravljenje, zdravljenje z zelo dragimi zdravili, zdravljenje redkih bolezni, zdravljenje hemodializnih bolnikov, transplantacije organov? Bomo ukinili tudi vse to, ker je to strošek? Je to ureditev, ki si jo želimo v Sloveniji? V Sloveniji, ki ima vse možnosti in sredstva, da primerno uredi paliativno oskrbo in jo še bolj razvije in odpravi dileme trpljenja ob koncu življenja. Ali ni tudi trpljenje del življenja? Pogosto marsikdo reče, da se je iz trpljenja in težkih izkušenj največ naučil in šele takrat začutil, da res živi. Lahko se samo vprašam z izredno profesorico doktorico Saro Ahlin Doljak, odvetnico in bolnico z multiplo sklerozo citiram: Kaj se je zgodilo z nami, da si ne pomagamo živeti, ampak umreti? Koalicija predlaga, da o tem vprašanju izvedemo posvetovalni referendum. Vprašanje na glasovalnem listu bo: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Omenjeno vprašanje je nejasno in neskladno z Ustavo, zakonodajo in Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije. Ustava Republike Slovenije v 17. členu nedotakljivost človeškega življenja določa, da je človekovo življenje nedotakljivo, po 16. členu Ustave Začasna razveljavitev in omejitev pravic. Pravice iz 17. člena ustave ni dopustno začasno razveljaviti in ne omejiti tudi v vojnem ali izrednem stanju. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju opozorila, da vprašanje, ki ga predlaga koalicija, ni jasno, ker ni jasno opredelila kaj pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja obsega. Vprašanje, ki bo predmet referenduma, bi moralo biti jasno izraženo. O tem govori prvi odstavek 184. člena Poslovnika Državnega zbora. To smiselno izhaja tudi iz 28. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter iz samega namena bistva referenduma. Ker iz vprašanja ni jasno razvidno o čem bi odločali na posvetovalnem referendumu, da bi bila tudi razvidna jasno izražena volja volivcev, je vprašanje in sam referendum v nasprotju tudi z 2. členom Ustave Republike Slovenije, ki govori o načelu pravne države in 44. členom v vsebinski povezavi je v nasprotju tudi s 87. členom Ustave ker niti samega referendumskega vprašanja niti izpolnjevanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja niti iz referendumskega gradiva ni mogoče ugotoviti vsebine pravic in obveznosti, ki naj bi bile določene z zakonom. Zato je vprašanje v neskladju tudi s 87. členom ustave, če se nanaša na pravico, ki naj bi jo uredil zakon, vsebina te pravice pa ni opredeljena. Poslanski skupini SDS zaradi naštetega menimo, da bi bil tak referendum ustavno sporen, zato predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne bomo podprli. Hvala. Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nove Slovenije -krščanskih demokratov. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi! 17. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o nedotakljivosti človeškega, človekovega življenja pravi: Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni. Zakonodajno-pravna služba je zapisala, da referendumsko vprašanje ni jasno,

če poleg pomoči pri končanju življenja vključuje tudi evtanazijo. Bistvena razlika je, da v primeru pomoči pri končanju življenja oseba sama konča življenje, pri evtanaziji pa človeka ubije nekdo drug. Poglejmo, kako evtanazija oziroma pomoč pri samomoru v resnici dejansko izgleda. Gre za uporabo treh učinkovin, prva te paralizira, druga te spravi v komo, tretja pa ustavi delovanje pljuč. Najprej te paralizirajo, ker gre za zelo redko snov za telo. Na Nizozemskem so sprva uporabljali celo nekoliko drugačno kombinacijo učinkovin, ki so v veliko ljudi spravile v hude tonične krče, ker je bil to negativen stranski učinek. Nihče ne mara gledati svoje mame, kako jo tresejo krči med umiranjem, zato zdaj najprej uporabijo zdravilo, ki paralizira, da prepreči vidne krče. Z drugo učinkovino, nato padeš v komo, da je vse skupaj videti mirno. Nato pa tretja učinkovina ustavi delovanje pljuč, kar pomeni, da jih zalije tekočina. Ko tekočina zalije pljuča, človek običajno umre v roku nekaj minut, običajno pet ali šest, včasih več. In ja, dejansko umreš zaradi utopitve, samomor z utopitvijo predstavljajo kot mirno in dostojno smrt. Dejansko najprej človeka paraliziraš, nato ga spraviš v komo, kar za zunanjega opazovalca daje vtis mirnosti, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je dejansko tako. To delo pa naložimo zdravnikom, ki tako dejansko postanejo rablji. V Sloveniji ni nobene hude potrebe, da bi spreminjali zakonodajo v smeri smrti. Hude bolečine so posledica še vedno neurejene paliativne oskrbe, po mnenju nekaterih je trpeče ljudi lažje enostavno usmrtiti kot da bi vzpostavili učinkovit sistem paliativne oskrbe. Človek si zasluži oskrbo, ne pa smrti. V Sloveniji še nismo naredili vsega, da bi bolnikom in trpečim omogočili dostojanstvo v najtežjih življenjskih obdobjih, tudi v starosti in trpljenju. Podporniki zakona veliko govorite o dostojni smrti. Naj vas vprašam, kako lahko dostojanstvo iščete v samomoru? V samomoru ni nobenega dostojanstva. Če je smrt rešitev za nerešene in nakopičene težave v zdravstvu, sociali, pokojninski blagajni, potem za invalide in trpeče res nimamo več veliko za storiti in pomagati, potem smo na koncu človeštva. Njihova oskrba seveda stane, njihova smrt pa bi bila tako poceni. Ste sploh pomislili kakšno breme prenašate na stare in bolne, ki razumljivo nočejo biti v breme svojim bližnjim? Uničenje človeškega življenja, ki je v odnosu do življenja vedno nasilna, se v zdravstvu ne bi smelo institucionirati. Smrt pomeni konec, konec vsega, kar lahko najdemo na tem svetu. Dolžnost lajšanje trpljenja človeka mora prevladati nad njegovim uničenjem, smrtjo in to bi bilo edino in pravilno referendumsko vprašanje. Novi Sloveniji smo vložili amandma k naslovu odloka in sicer, da se besedilo obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nadomesti z besedilom legalizacija pomoči pri samomoru in evtanaziji. V Novi Sloveniji tudi nasprotujemo datumu razpisa referenduma, zato vlagamo tudi tu amandma, da se referendum izvede na referendumski dan 24. novembra letos in ne na dan evropskih volitev 9. junija letos. Mešanje referendumov z evropskimi volitvami ni primerno in megli pomen in volitev predstavnikov v Evropskem parlamentu, hkrati pa tudi ni (nadaljevanje) ljudje se seznanili, kaj pomeni sprejemanje Zakona o pomoči pri samomoru in evtanaziji. Vse to skupaj je neustavno. V Novi Sloveniji bomo glasovali proti. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka. Prva je k prijavi k razpravi prijavljena gospa Sara Žibrat. Postopkovno?

o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, drugo vprašanje pa kdaj na ta referendum in to se je pač tudi zaznalo iz vseh razprav. Vsi se tukaj strinjamo, to ni prva razprava, mislim, da smo imeli najmanj pet ali šest, ker smo govorili o tem vprašanju tudi ob pobudi srebrne niti pred časom, potem pa skozi ves postopek, ampak iz vsega je zaznati, da smo se vsi, tudi tako opozicija kot pozicija strinjali, da gre tukaj za moralno etično vprašanje in ne za strokovno vprašanje. Slišali smo marsikateri kateri problem, da pač sploh s strani opozicije, da morale ni mogoče uzakoniti. Sam menim ravno nasprotno, ker ena izmed definicij prava pravi, da je pravo kodificirano, torej uzakonjena morala vladajočega razreda. In kdo je v Sloveniji vladajoči razred? Ljudstvo. Pri nas imamo demokracijo, kar pomeni izpeljanka iz grške besede "vladavina ljudstva". In kakšno moralo ima ta ljudstva, da jih bomo zdaj uzakonili? Ja, zato jih bomo pa vprašali. Ker imamo tukaj cel kup različnih izpeljank moral, imamo katoliško moralo, imamo protestantsko moralo, imamo moralo ateistov. Tudi industrialci imajo drugačno moralo kot ekologi in ravno, zaradi teh različnih moral je treba vprašati ljudstvo, ki je na oblasti, kaj si misli o tem tako pomembnem moralno etičnem vprašanju, kot je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Ugotovili smo tudi, da obstaja veliko držav, ki imajo ta problem že urejen, vendar ne vsi enako. Lahko pa rečemo, da se da obstaja skupni minimalni imenovalec, to pa je, da se lahko človek, ki neznosno trpi in mu nobena medicina oziroma paliativa ne pomaga več, da ga reši tega trpljenja, njegova prognoza življenjska pa je slaba, lahko odloči za izhod. In ravno to, za to gre: za dostojanstvo, za nadzor nad lastnim telesom, za avtonomijo in za pravico do izbire: nihče nikogar, ničesar ne prisiljuje. Ta pravica je našim državljanom že dana, ampak žal ne vsem. Dana je samo tistim, ki imajo zadostna sredstva, da se lahko odpravijo v tujino. Poznamo cel kup primerov, ko so naši državljani izbrali Švico za rešitev iz neznosnega trpljenja in tukaj se sprašujem ali nekdo, ki ima sredstva, ima izhod, drugi, ki pa prav tako neznosno trpi, pa nima zadosti sredstev, pa ga nima? Ali je to demokratično? Konec koncev, ali je to fer? Verjetno si lahko odgovorimo, da ne. Drugo vprašanje, ki ga ureja odlok, je vprašanje datuma referenduma. V odloku smo zapisali, in ki ga je sprejel tudi odbor, da bo to skupaj z evropskimi volitvami, s tem se strinja tudi več kot 70 % anketirancev po anketi Mediana. (Nadaljevanje) Ena stvar je, zaradi racionalnosti. Vemo, da so stroški takšni in drugačni stroški izvedbe referenduma, nismo pa še govorili o tistih indirektnih stroških konec koncev ljudi, ki morajo priti na volišče, da se lahko pač odločijo za eno ali drugo stran. Tudi ogljični odtis konec koncev ni zanemarljiv. Večkrat smo slišali, da je preveč referendumov, pa referendumi hkrati z volitvami, zamegljevanje in da naši volivci se ne bodo mogli odločiti, da jih bo vse skupaj zmedlo. Mislim, da gre tukaj samo za golo podcenjevanje našega volilnega telesa, ker o tem vprašanju, ko danes sprejemamo odlok, se govori že najmanj od leta 2018 pa verjetno se je še kaj prej, ker gre pač za neko moralno etično vprašanje, ki je v naši družbi ves čas živo in moram še to povedati, da s komerkoli sem jaz govoril, vsi so potrdili, da jim je referendumsko vprašanje popolnoma jasno in da tukaj ne gre za nobene dileme kot se hoče nekje prikazovati. To, da nekdo pride na volišče, pri nas v naši državi ni nobene prisile. Tudi to je bilo večkrat rečeno, da bomo pač s tem, da bomo določili datum v času evropskih volitev, da bomo prisilili volivce, da bodo prišli. Ne. Poznamo nekatere države, ki imajo pač določene oblike prisile, poznamo države, kjer je prekršek, če se nekdo neupravičeno ne udeleži volitev. Takšnega sistema pri nas ne poznamo. In tudi če nekdo pride na volišče, ni nujno, da obkroži vse lističe, to je njegova osebna odločitev, to je popolnoma demokratična opcija, ki jo imajo naši državljani, tako da vidimo, da tukaj prisile nobene ne bo. Če pa je ob vsem tem še stranski efekt, da pride na volišče več volivcev, ljudje na moji, a ni to bistvo demokracije, da čim več ljudi odloča. Pri zadnjih volitvah v Evropski parlament smo bili na krasnem tretjem mestu od zadaj, kar se tiče udeležbe na volitvah,

Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Sara Žibert. Izvoli. **SARA ŽIBRAT (PS Svoboda):** Najlepša hvala. Mene zelo žalosti, da pri prejšnji točki, ko je bilo treba napadati evropsko komisarko, ko je bilo potrebno napadati javni servis RTV, smo videli, da je opozicija strnila vrste. Sedaj, ko pa se pogovarjamo o tako pomembni družbeni temi kot je dostojna smrt, pa se tule v koaliciji očitno pogovarjamo sami s sabo. Ampak glede na to, da nas spremljate, državljanke in državljani, je moj govor namenjen vam. Najprej bi se dotaknila samega vprašanja referendumskega vprašanja in pomislekov, ki jih je imela Zakonodajno-pravna služba in pa opozicija. ne zdi, ne zdi, da je vprašanje nejasno in da je lahko dvoumno, ali vključuje evtanazijo. Namreč evtanazija pomeni, da ti nekdo povzroči smrt, torej, ne moremo govoriti o tem, da ti pomaga, da ti prostovoljno končaš svoje življenje in referendumsko vprašanje govori ravno o tem, o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar predvideva, da tisti oboleli, ki trpi v neznosnih bolečinah in se odloči, da želi to bolečino predčasno končati, gre čez vse ustrezne postopke, čez komisijo in se to odloči pri polni zavesti, pomeni, da mu takrat, če mu je ta želja odobrena, nekdo pomaga, da si sam konča življenje in o tem govorimo. ne morem poslušati predloga iz Poslanske skupine NSi, da bi želeli legalizirati pomoč pri samomoru in evtanaziji, ker to ne drži. Kot rečeno, evtanazija je, da nekdo, ki povzroči smrt. Sam términ samomora pa se mi zdi sporen, ker samomor storijo tudi lahko osebe, ki so popolnoma zdrave, ampak to storijo v nekem čustvenem afektu, in sama si ne želim, da s takimi nepravimi izrazi ustrahujemo ljudi in jih probamo usmeriti v čisto neko napačno debato. Prostovoljno končanje življenja mislim, da bi morala biti neka temeljna človekova pravica; poznajo jo že na Nizozemskem, v Švici, Avstriji, Belgiji in Luksemburgu. In ko gledamo te podatke, lahko vidimo, da v bistvu na nek način obstajajo v Evropski uniji privilegirani državljani in neprivilegirani državljani in naj bo to iztočnica za mojo naslednjo poanto, zakaj se mi zdi, da je ta referendumska tema v bistvu prava tudi za evropske kandidate in evropske volitve. Mislim, da gre za eno od pravic, ki je primerljiva recimo pravici do splava. Ker imamo seveda stranke s krščanskimi vrednotami, ki so proti splavu pa vemo, da se vsi, ne glede na to ali smo desni ali levi, zavzemamo za ohranjanje te osnovne človekove pravice in da jo imajo mnoge države, vključno s Slovenijo že, s In menim, da je naslednji korak, da se začnemo o tem pogovarjati tudi na ravni Evrope in da odpremo to občutljivo temo torej kot neko novo osnovno človekovo pravico - pravico do dostojne smrti v primeru res, kadar govorimo o bolnih ljudeh, ki umirajo v neznosnih bolečinah in se pri polni zavesti odločijo, da želijo to trpljenje tudi končati.

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Glede na to, da je že bilo v zadnjem mesecu kar precej govora o tem referendumskem vprašanju v zvezi s prostovoljnim končanjem življenja, ki je zame izjemno pomembno, kar sem že ničkolikokrat tudi povedala in ga tudi jemljem zelo resno, zato tudi menim, da bi morali doseči čim širši družbeni konsenz in ga seveda absolutno referendum tudi podpiram. Seveda osebno bi celo omenila, da bi morali pri tako pomembnem vprašanju doseči plebiscitarno večino, vsaj z udeležbo, odločitev je potem vsakega posameznika, kako se bo pač odločil. Pa vendar referendumsko vprašanje, kot ga imamo sedaj, bi moralo biti malce bolj dodelano, da bo dalo tudi potem nam v nadaljnjem zakonodajnem postopku večje smernice pri odločanju, kaj in kako te zadeve tudi uzakoniti. Tudi pomemben je termin, termin kdaj bi razpisali ta referendum. In ko govorimo o tem, je potrebno povedati, da mora biti dovolj široka javna razprava, ljudje se morajo soočiti tako s pozitivnimi kot tudi negativnimi posledicami tega, kajti vemo, da nekateri so za takšno uzakonitev, nekateri so, temu nasprotujejo in nekateri se poslužujejo tudi primerov dobrih praks, katere je kolegica pred mano že omenila, v Švici, na Nizozemskem, drugi nasprotujejo temu iz etičnih pomislekov. Tako da tu bi bilo potrebno soočiti se z vrsto dejavnostmi in akterji, ki bodo pač povedali, kaj je prav in kaj ni. Kajti veliko je tudi tistih, ki s sočustvovanjem do trpečih tudi, ki v življenju živijo s polnimi bolečinami, ne vidijo drugega izhoda, se bi pač odločili za ta del končanja svojega življenja. Zdaj, ko govorimo, ali ta referendum izpeljati z evropskimi volitvami, vsekakor ves ta čas govorimo o tem, **59. TRAK: Tudi v Poslansko skupino Socialnih demokratov in tudi osebno sem prejela kar nekaj diskreditacij, kaj se grem, da to ne podpiram, da bo ta referendum z evropskimi volitvami, pa vendar želim zdaj jasno na tem mestu povedati, da živimo v demokratični družbi, državi, kjer je tudi svoboda govora, vsak ima pravico do svojega razmišljanja in, če lahko rečem, tudi, smo že imeli, tudi celo so nam govorili o tem, da imamo podobno mnenje z SDS, da želimo v koalicijo z SDS, ampak spoštovani državljanke in državljani, če imamo podobno mnenje z opozicijo še ne pomeni, da delamo koalicijo z opozicijo. Tega Socialnim demokratom ne morete in ne smete očitati. Tudi z našim mnenjem, ki ga imamo, ne rušimo koalicije, kar smo tudi jasno povedali že v samem začetku in tega se koalicijski partnerji dobro zavedajo. Želeli smo samo izpostaviti, zakaj smatramo, da evropske volitve in referendum ne gredo skupaj. vedno Socialni demokrati smo bili vedno, vedno konsistentni, vedno smo nasprotovali referendumom z volitvami. Zato smo tu konsistentni in to zgodbo zagovarjamo tudi zdaj. Če smo sedaj v koaliciji s Svobodo, še to ne pomeni, da moramo dejansko naše naše besede, ki smo jih vrsto let zagovarjali, danes požreti in razmišljati drugače. In tu se mi razlikujemo tako od SDS in od Svobode. Mi ne bomo spreminjali svojih stališč. Ampak, želim še to izpostaviti, sklicevanje pa sklicevati referendume o volitvah je nevarna praksa o kateri sem danes govorila. Tudi v stališču govora je bilo tudi, da zapravljamo denar, kaj se gremo Socialni demokrati, da ne podpremo tega odloka? Ne, ni se, državljankam in državljanom, ki je, takrat, ko je bila opravljena ta anketa Mediane, po mojem ni bilo izpostavljeno tudi možnost izvedbe referenduma v mesecu novembru, pri katerem pa so se vse parlamentarne stranke že poedinile z datumom, vse; SDS, NSi, Svoboda, Levica, pa tudi SD. Vsi smo se poedinili, da bomo jedrsko elektrarno Krško, imeli referendum v mesecu novembru, 24. Se pravi, dragi državljanke in državljani, 24. novembra gremo vsi še enkrat na referendum, ampak takrat se bomo pogovarjali zdaj v tem trenutku zgolj in samo o Jedrski elektrarni Krško, o drugem bloku. čez pol leta je, seveda, absolutno, čez pol leta je smiselno in tudi o teh izjemno pomembnih zadevah, o katerih danes govorimo, o prostovoljnem končanju življenja, kar je za mene resnično izjemno pomembno, je potrebno opraviti širšo razpravo in bi bilo prav, da se tako tudi naredi in mi Socialni demokrati zagovarjamo, da se referendumi izvedejo na en dan, se pravi ta referendumski dan, ki bo seveda absolutno 24. novembra, zdaj ali bo to 24., jaz mislim, da tudi bo, ampak v mesecu novembru se bomo o tem pogovarjali, da takrat damo vse te tri referendume o katerih danes tudi veliko govorimo na ta dan. Tako, da ne bomo zapravljali denarja. Še enkrat, boste šli na volitve. Nobenega ogljičnega odtisa ne bo večjega, ne vem kaj še naj povem in res se nam zdi primerno in pametno, da bi to izvedli, vsekakor pa evropske volitve, izjemno pomembne, moramo se zavedati, kaj si želimo, kakšno družbo. Bomo imeli, mi smo del te velike družine in enostavno, Evropska unija je izjemno pomembna, še posebej pri vseh teh odločitvah, ki jih sprejemajo, ki jih mi žal tudi veliko sprejemamo v Državnem zboru, je potrebno dosti pomisleka in premislekov, zato ne vse skupaj enačiti. Tako, da jaz verjamem, da naši koalicijski partnerji razumejo naše pomisleke, zakaj smo tudi na tem mestu, bom rekla, malce drugače govorimo kot ostali dve koalicijski partnerici, ampak tako pač je v demokraciji. Pravico imamo govoriti, pravico imamo držati se svoje konsistentnosti in pri temu bomo tudi vztrajali. še bom, ker mislim, da še ima malce časa. Bom se še dotaknila same izvedbe evropskih volitev, kjer seveda bomo govorili tudi o preferenčnem glasu. Trenutno še ne vemo, koliko bo strank kandidiralo in list kandidiralo na evropskih volitvah. Tisti, kateri so že kadarkoli delali v volilnem odboru, vedo, da s samo štetjem preferenčnih glasov bo ogromno dela, da bo vse štimalo! Danes smo slišali tudi to, da seveda absolutno volivci imajo pravico, da ne bodo vzeli vseh treh glasovnic za vse tri referendume. To se pravi, še tukaj bodo težave, da se bodo potem še tisto šteli. V glavnem, verjemite mi, dela na evropskih volitvah vključno z referendumi bo še in še. In meni osebno se člani volilnih odborov in tudi člani volilnih komisij smilijo, dobesedno smilijo, ker tako kot bodo morali takrat trpeti in garati, da bodo prišli do pravih rezultatov. Upam samo da in jim želim, da bodo takrat zadeve nekako tudi sedele, kajti en glas gre narobe, je treba ponovno šteti vse glasovnice. Tako da tu so težave. Zato tudi Socialni demokrati predlagamo, da se referendum izvede z referendumskim dnem 24. novembra skupaj z Jedrsko elektrarno Krško tudi posvetovalni referendum vsebina približno enaka z da ne. In to se mi zdi, da je izjemno pametno. Pustimo evropske volitve v samostojni zgodbi, naj se izpeljejo in naj se izvede razprava takšna kot je, kot je potrebno, da ne bodo

ne izrekajo neresnic v drugih poslanskih skupinah. Poslanska skupina Levica se ne strinja z referendumom glede deklaracije o miroljubni rabi jedrske energije 24. novembra, kot se kolegica, ne strinjamo se zato, ker menimo, da je deklaracija preveč pavšalna in je bianko menica za manipulacijo s tem. Tako da prosim, da smo dosledni in korektni kadar kaj govorimo. Hvala. hvala lepa. Hvala lepa, da me je kolegica Sukičeva opozorila na to, da pač v bistvu se oni ne strinjajo, se ji na tem mestu globoko opravičujem in bom v bodoče to vzela na znanje, seveda, da vas ne bom vključevala zraven. Hvala lepa.

Jaz mislim, da je predvsem pomembno to, da si povemo, da želimo, da volivci odločajo o tem vprašanju na referendumu. Zakaj? Zato, ker je to tema že zadnjih dveh mandatov. Veliko se je o tem govorilo, čedalje več se o tem govori, hvala Srebrni niti, da je tudi sprožila te debate in da se počasi začenjamo zavedati kako pomembno je to vprašanje.

Ta podcenjujoč odnos do volivcev je tisto, kar mene zmoti, da podcenjujemo ljudi, da niso sposobni preučiti treh vprašanj, ki jih predlagamo, in o njih odločiti s tremi glasovnicami na referendumu. Oprostite, to je res podcenjujoče! Volivci svojo volilno pravico udejanjajo za izjemno pomembne teme. Ne samo za volitve v Evropski parlament, volitve v Državni zbor, predsedniške volitve, lokalne volitve in tako naprej, enako pomembne teme so tudi tiste, o katerih odločajo na referendumu ali pa še bolj, njihova neposredna vpletenost v samo temo, o kateri se odloča na referendumu. Tudi Ustavno sodišče je že o tem odločalo in ni imelo pripomb, še celo več, tudi Ustavno sodišče je povedalo, da je ocena, da ljudje niso sposobni o tem odločati sočasno z volitvami, dejansko podcenjevanje volivcev. Jaz zelo težko poslušam tudi to, kako bo to zdaj zahtevno do članov volilnih odborov, do članov volilnih komisij, lepo vas prosim. Jaz imam zaupanje v člane volilnih odborov, vsaj v tiste, ki jih mi predlagamo, imam tudi zaupanje v člane volilnih komisij, da svoje delo opravljajo strokovno in profesionalno in da znajo šteti in da bodo te glasovnice prešteli izjemno podcenjujoče torej ne samo do volivcev, tudi do članov volilnih odborov in volilnih komisij. Pa se vrnimo nazaj k referendumskemu vprašanju, za katerega tudi poslušamo očitke, da ni jasen. Seveda vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Meni je to vse jasno, tudi ko doma sprašujem, ko na terenu sprašujem, ljudem je to jasno. Mi se o tem pogovarjamo že par let. Izjemno kvalitetna je bila tudi debata o vloženem predlogu. To so bili predlagatelji, ki so zelo podrobno obrazložili vse argumente. In kaj je tukaj bistveno vprašanje? Ali imam jaz pravico odločati o tem kako in kdaj bom jaz umrla? Nič drugega. Jaz mislim, da imam, jaz mislim, da bi morala imeti in te manipulacije, prej sem zelo težko poslušala, vam čisto odkrito povem, te manipulacije o svetosti življenja, zato ker se izkorišča ta termin svetost življenja za vse živo. Pa bi vam rada samo prebrala, kaj sta na to temo rekla doktor Luka Omladič, to je filozof z dolgoletno prakso ukvarjanja z različnimi vidiki etične filozofije in doktorica Spomenka Hribar, ki mislim, da jo vsi poznamo, ne rabim posebej predstavljati. Torej zdaj jo citiram: "Bistvo človeškega življenja ni v njegovi nedotakljivosti, ampak natančno v afirmaciji avtonomije, svobode in dobrobiti tega istega življenja, o tem, da sami odločamo o sebi, o svojem telesu, o svojem življenju." In pomoč pri samomoru ni nič drugega kot to, nič drugega kot to, ko si že tako bolan in tako obnemogel, da pač tega ne moreš več storiti sam, prosiš, da ti pri tem nekdo pomaga in to je to.

in da tudi podcenjujem delo volilnih odborov in volilnih komisij. Kolegica me je popolnoma napačno razumela, Niti slučajno ne ponižujem ali podcenjujem volivk in volivcev. Volivke in volivci želijo jasne informacije, kako se odločiti na glasovanju za referendum. Dovolj časa potrebujejo in ne gre za nobeno podcenjevanje. Na drugi strani delo volilnih odborov, pa nisem rekla, da jih podcenjujem, vem, da bodo imeli izjemno zahtevno delo, ki bo potekalo daleč v noč in nisem rekla, da jih podcenjujem, ampak

Hvala. Meni se zdi, da gre bolj za podcenjevanje odnosov do resnega vprašanja v življenju vsakega posameznika in to je do smrti. Jaz mislim, da gre bolj za to podcenjevanje tega odnosa, namreč, smrt je definitivno neizbežni del človekovega življenja in danes v bistvu zdravništvo oziroma zdravniki

zato je v bistvu ta zadnji trenutki oziroma končanje življenja pomemben del, kot sem rekla, človekovega življenja in je etično, filozofsko, pravno, medicinsko vprašanje in seveda tudi družbeno vprašanje in to družbeno vprašanje bi danes radi v koaliciji spravili, torej na referendum. Zdaj še enkrat, poslanstvo nas ljudi in pa predvsem tistih, ki se ukvarjajo z zdravljenjem nas pacientov, bolnikov, je ohranjanje človekovega življenja in ne končanje. Rečeno je Rečeno je bilo, jaz imam pravico, kdaj želim umreti. Imate pravico umreti kadarkoli želite. Pa da ne bom groba v besedah, mislim, da vsi vemo o čem govorim kakšno pravico lahko izkoristite kadarkoli želite, kadarkoli brez pomoči drugih. Pravim še enkrat, da ne bom posegala v neke zadeve, ki se mi ne zdijo prav, da z njimi tu vpletamo, ker danes je pa že v teh dneh glede tega bilo preveč vpletanja glede tega res pomembnega vprašanja. Ne govorimo samo pri pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v tistih, ki trpijo v zadnjih trenutkih svojega življenja, ker so obnemogli, starejši, ležijo nekje na posteljah. Govorimo tudi o mlajših osebah, govorimo tudi o ljudeh, ki v svojem življenju pri 20 letih neznosno trpijo. Torej, ne zavajati o tem, da govorimo samo o ljudeh, ki so tik ali pa da so, bom rekla, starejši nad ne vem koliko let, ker ne vem, zdaj so v starosti, lahko živiš zelo dolgo, kar je zelo lepo. Tako da, tukaj ne gre za to, da želite vprašati ljudi. Tukaj gre za to, da se, ker ankete padajo na političnem parketu, pač želite preusmerjati pozornost v nekaj, torej v tri referendumska vprašanja, to vpletati z evropskimi volitvami, ki sploh ni tema evropskih volitev in tudi jasno je, da na soočenjih evropskih kandidatov bodo vprašanja iz tega področja in se bo preusmerjalo pozornost iz vprašanj, ki se tičejo Evropske unije, preusmerjanje na vprašanje evtanazije, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in na vseh ostalih zadevah, ki jih bomo tudi potem obravnavali. Torej pri Svobodi, gre v tem trenutku samo za to, da se ostane na oblasti. To je bistvo vseh teh referendumov in ne to, ali je da bi se uzakonila človekova pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakaj? Ker ste imeli zakon na mizi, Zakon o prostovoljnem končanju življenja ste imeli na mizi, pa ste ga zavrnili. Zakaj potem sedaj na referendumu? Zakaj? Torej še enkrat, pred mesecem dni je bil zakon v obravnavi in zavrnjen, češ, je treba širši konsenz, se je treba pogovarjati z ljudmi, je treba videti kakšne so njihove želje oziroma volja ljudstva. Ampak danes postavljate vprašanje, ki je po Zakonodajno-pravni službi in pa tudi, če se pogovarjate z ljudmi nejasno. Kaj je prostovoljno končanje življenja, koliko vrst prostovoljnega končanja življenja imamo? Imamo seveda evtanazijo. Ki je v bistvu kaznivo dejanje uboja po 115. členu Kazenskega zakonika. Imamo pomoč pri samomoru, ki je kaznivo dejanje po 120. členu kazenskega zakonika. O tem vi danes govorite, torej o kaznivih dejanjih po slovenski zakonodaji. Poleg tega govorite oziroma sprašujete ljudi ali so za to, da se torej, na področju zakonodaje spremenijo stvari tako, da je to omogočeno. Ampak glejte, še enkrat bom ponovila tisto kar so že 2. pred mano 17. člen Ustave jasno pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Torej, kako boste v zakon dali, uzakoniti zadevo, ki je po Ustavi nemogoče? Ali boste, potem tudi Ustavo spremenili? Ker če rečemo, da je človekovo življenje nedotakljivo, potem ne morete uzakoniti evtanazije, niti pomoči pri **63. TRAK: Potem lahko glede na, ne vem, zakonodajo oziroma Ustavo vprašate tudi kaj drugega, ampak če morate, v Ustavi je jasno zadeva določena. rečeno je bilo tudi, da nekateri imajo možnost, da se mu pomaga umreti in ta možnost je seveda plačljiva v tujini in s tem referendumom oziroma tudi z zakonom bi potem omogočili tudi tistim revnim, ki tega ne morejo, da lahko to naredijo v Sloveniji. pomagali jim boste umreti, če sem groba, ne vprašate pa ljudi ali so za to, da imajo vsi enakovredno zdravstveno oskrbo. Ali boste vsem zagotovili enako zdravstveno oskrbo? To je prvo vprašanje, pri tem, ko jih vprašate, ali pa želite, da vam zagotovimo vsem enak dostop do evtanazije ali pa pomoči pri samomoru. Torej danes o tem ne sprašujete. In zdaj boste rekli, da to referendumsko vprašanje nima nobene veze z zakonom, glejte, seveda ima vezo z zakonom, ker tudi Zakonodajno-pravna služba vam je jasno povedala, da kljub temu, da v sami obravnavi tega vprašanja ne gre za, torej ni podlaga zakona. Ampak pri vsem skupaj je seveda, pišejo mogoče ugotoviti, da predlog za razpis posvetovalnega referenduma že v naslovu in v referendumskem vprašanju povzema vsebino predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil torej tako kot sem prej povedala, že v obravnavi v Državnem zboru torej urejata to vprašanje tako, kot sem že prej dejala, dve zadevi in sicer pravico do evtanazije in pravico do pomoči pri usmrtitvi. Zdaj, in iz tega stališča, torej samega vprašanja, ki ga imate, je seveda nejasno vprašanje, zato ker ljudje sprašujejo, kaj pomeni prostovoljno končanje življenja. Ker konec koncev v času, če zdaj govorimo o starejših ali pa tistih, ki so res neozdravljivo bolni, pride tudi do neke vrste, ne pomoči, ampak odločitve, da konča življenje in tako, da zavrne medicinsko obravnavo oziroma zdravstveno obravnavo, ampak to ne pomeni, da se ga usmrti ali pa se mu pomaga pri končanju življenja, ampak da nastopi paliativna oskrba, in da se seveda od tega sveta poslovi dostojno in brez, čim manj torej trpljenja. Zdaj mislim, da je bilo vmes rečeno, da, da sam človek umre. Ni res.

Torej, ne zavajati, ko rečete, sam se bo odločil in sam bo naredil, ni res, ni res. Povejte odkrito, nekdo bo moral to namesto njega, če se odloči za evtanazijo in to bo verjetno nekdo iz zdravniških vrst. Zdaj, ali pravim, še prej sem rekla, zdravnik ali medicinska sestra, torej je vprašanje zavajajoče, če se dotaknemo samo tega. Če se dotaknemo Ustave, pa še enkrat, Zakonodajnopravna služba je povedala, da je protiustavno to vprašanje, 17. člen Ustave vam govori o tem, da je človekovo življenje nedotakljivo in z zakonom tega urejati ne moreš. Če bi vprašali ali ste za to, da se v Ustavi Republike Slovenije spremeni člen. Tako, da je to omogočeno bi bila stvar verjetno drugačna, ker potem bi spreminjali ustavo, bi ustavi rekli, torej verjetno, ne vem na kakšen način bi to uredili, ker mi sploh ni jasno na kakšen način bi lahko to zapisali, da ne bi bilo to v smislu v nasprotju z vsemi človeškimi normami, ampak vi želite to narediti z zakonom. Zdaj kar se tiče pa samih referendumskega vprašanja, torej za mene je to referendumsko vprašanje popolnoma nemogoče, pravim iz stališča Ustave, če se pa dotaknem samo teh razpisov posvetovalnih referendumov oziroma še nekaj prej, no, o tem smo govorili tudi na Odboru za zdravstvo, da je to vprašanje nedodelano in takrat je bilo rečeno s strani koalicijskih poslancev oziroma predvsem poslancev Svobode, da bomo pa to amandmirali. Bomo mi to že tako uredili, da ko bo prišlo do odloka, bomo pa amandmirali. Šlo je za čisto manipulacijo, namreč predsednica je na 10. redni seji Odbora za zdravstvo rekla, da amandmiranje v tej prvi fazi ni možno, bomo pa to že enkrat naredili in seveda tega niste. Torej ste goljufali na polno že od samega začetka z jasnim zavedanjem, da v bistvu zavajate tako poslance kot slovensko javnost oziroma državljane. Zakaj? Zato, ker vam je samo za to, da pridete 9. junija na referendume, tri referendume, samo to je cilj. Samo to je cilj. Ker če bi bil cilj to, kar vi skozi ponavljate, da se vpraša ljudi,

še enkrat ponovim: zato, ker vam ankete pada, priljubljenost vam pada. Evropske volitve so za vas oziroma za vse lakmusov papir. na te volitve, na teh volitvah, da boste izgubili; jasno je, da če ne boste tega sprovedli, ne bo ljudi, ki bi vas volili. In poskušate s tem. Ampak kot je rekel danes zjutraj profesor ustavnega prava Igor Kavčič, to se vam lahko vrne kot bumerang. In siljenje treh referendumov na evropske, hkrati z evropskimi volitvami lahko prinese nasprotni učinek kot ga želite. Tudi mnenje vlade je, da več referendumskih vprašanj na referendumski dan, en dan, da tega ne podpirajo zato, ker se lahko vsebina izvodeni, ker ni fokusa na določene teme. No, vi poleg tega, da boste imeli tri referendume na en dan, boste imeli, bomo imeli še evropske volitve. Zdaj od začetka je bilo samo rečeno, da ne razumete, zakaj opozicija dvomi - saj ne dvomi opozicija, koalicija dvomi v vaše, vaše postopke, v vaše, v vaša dejanja, v vaše siljenje v 9. junij za referendum. Mi smo jasno povedali, da, in tudi sama stojim na tem stališču, torej da je to vprašanje, referendumsko vprašanje protiustavno oziroma da ni v skladu z Ustavo, ni v skladu s Poslovnikom. Ampak poslovnik, smo že slišali, v tem Državnem zboru zdaj velja poslovniška praksa Svobode in ne več poslovnik, ampak Ustava je pa ne samo od Svobode ampak od državljanov. In se je že pokazalo v tem mandatu, da vam je to čisto malo mar, ne, ker kaj pa ima ZPS govoriti, da je to protiustavno, o tem naj odloča Ustavno sodišče. Tako, da je zelo žalostno, da teme, ki so pomembne teme, tema končanja življenja in smrti je pomembno družbeno vprašanje, tako kot sem rekla, je pomembno zdravstveno, medicinsko vprašanje in vprašanje morale in etike, da takšne stvari tlačite na referendum v roku enega meseca po vsej sili. In še enkrat, če želite mnenje ljudi, tudi mene zanima mnenje ljudi, prestavite to na november, če želite voljo ljudstva. Če pa želite zamegliti evropske volitve in vaše slabe kandidate, potem je pa to to. Potem Najlepša hvala. Besedo ima najprej predlagatelj, potem pa sledi Tamara Vonta. **MAG. Medtem ko je kolegica Godec govorila, so kapljali messagei s terena in ljudje so se spraševali, kdo je zdaj tisti, ki govori o kršenju Ustave. Marsikdo se še spomni, kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado, tako da ne bi kaj o tem. Druga stvar, ki bi pa mogoče bilo za opozoriti, večkrat je bil omenjen 17. člen Ustave. Ustava se je tukaj dejansko citirala zelo sukcesivno, samo tisti členi ki ustrezajo. Pa bom prebral še enkrat ta 17. člen Ustave: "Človekovo življenje je nedotakljivo.", z nadaljevanjem "V Sloveniji ni smrtne kazni". Toliko o tem. Noben pa ni omenil 34. člen in 35. člen Ustave, kjer se govori: "Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti in zagotovljena je nedostopljivost človekovega telesa in duševne celosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic".

o izhodih, ki so, zdaj smo rekli že dani, ampak samo peščici naših sodržavljanov. Še enkrat bom povedal, govorimo o moralno etičnem vprašanju in govorimo o posvetovalnem referendumu. Nič ne govorimo o nobenem zakonu. O zakonu bo potem, če bo ta referendum, če bo za bomo govorili o vsebini in bomo še debatirali, dragi kolegi iz parlamenta. Tako, da dajmo jemati za delo celovitost(?), ne pa vzeti določen element iz konteksta in potem razlagati, kakor, da je pač tisto, kar je edino merodajno. Hvala.

Kar se tiče drugega dela, ko začnete opletati z dostojanstvom, je konec. Ko začnete dostojanstvo postavljati na človekovo pravico, ste prestopili mejo in če preberete 34. člen Ustave oziroma 35., zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Če nekdo pomaga pri evtanaziji, to ni zagotovljeno, kolega. In to je družbeno, moralno in filozofsko vprašanje in lahko filozofiramo o tem, kaj piše v Ustavi. In v 17. členu je tam pika, pika in ne vejica. Človekovo življenje je nedotakljivo. Pika. V Sloveniji ni smrtne kazni. Pika. In potem, če beremo 35. in 34. člen in še enkrat, da ne bom groba, tako kot je bilo zadnjič rečeno, da sem bila groba, nisem bila, ampak še enkrat vam povem, stopite na stol, vrvjo in rečete kolegici, naj spodnese. To je evtanazija.

ves čas in je ves čas tu, ne samo ob določenih letih in ne samo, ko nastopi določena vlada, ampak Ustava je tu ves čas, vse od naše osamosvojitve naprej velja Ustava, bi si veljalo prebrati vse skupaj, ne pa samo tisti delčki, ki nam občasno, kajne pridejo prav. Kolegici Godčevi bi se zahvalila za njena dobronamerna opozorila. Jaz verjamem, da so takšna, o tem, kako nam lahko določene namere spodletijo, ampak veste, vsak odrasel človek, politiki pa še posebej, je jasno, da vsaka odločitev pač prinaša neke posledice in to je pač treba sprejeti. Tako, da jaz mislim, da če vsak skrbi za ta svoj delček odločitev in ta drugi delček odgovornosti zanje, bomo vsi živeli lepše in bolj prijazno. Potem naslednja zadeva. Nekako se spomnim, ni prav dolgo tega, bila je jesen, ko je neka skupina, politična skupina, predlagala tri referendume in ob tem vpila, da morajo biti skupaj z lokalnimi volitvami. Tako, da jaz ne vem, tukaj prihaja resnično do preporodov, do pravih razsvetljenj, ki se spreminjajo iz, ne vem, ali je to stvar letnih časov ali določenih, ne vem, pozicij zvezd ali planetov, kakorkoli že, ampak to se zelo zanimivo spreminja. trije zelo različni referendumi. Eden je bil o RTV, pa o dolgotrajni oskrbi, pa Zakon o Vladi in je bilo vpitja, da to mora biti na lokalne volitve, tako, da zdaj pa je kar naenkrat to pa vse tako strahotno, grozno. Tako, da jaz ne razumem točno te, ampak verjetno obstaja, verjetno bomo potem tudi slišali, kaj je razlog za tako stališče. Moram reči, da sem zelo težko, zelo težko mi je bilo, da v bistvu nisem podprla zakona, ki ga je predlagala Srebrna nit. Sem se vzdržala. Ker imam o tem zelo jasno stališče in je to ena tista točka, ki je pač ne bom nikoli prestopila **66. To je bila tudi obljuba nekomu, ki mi je umiral na rokah. In to je moja osebna izkušnja in zato se na svetost življenja in svetost trpljenja ki naj bi bilo zveličavno in ki nas bo popeljalo ne vem kaj, oprostite, se mi zdi, nespodobno včasih. Kdor je to videl in kdor to doživlja, oprostite, jaz si tako ne želim umirati, rajši vidim, da mi spodmakne te stol, gospa Godec. Ampak, ker je tema tako, ker tako polarizira ljudi, se mi zdi res prav, da jih vprašamo, pa če bodo ljudje se strinjali z vami, gospa Godec in z vašimi somišljeniki, v redu, mi smo to pripravljeni sprejeti, torej smo pripravljeni sprejeti tudi posledice svojih odločitev. V redu, ljudje bodo odločili. Jaz ne vem v čem je problem, potem itak po vašem govoru sodeč je itak vse že rešeno, ker mi imamo, ne vem, mi hočemo evropske volitve, imamo za nič kandidate, vse bomo izgubili in naslednji mesec boste že vi na vladi, potem je itak vse rešeno. Zakaj bi se sekirali? Potem se umirite, pojdite na kosilo oziroma zdaj ne bo šlo več, ker je zaprta jedilnica, ampak glejte, to je brez veze, pač tako je. In vprašajmo ljudi, ali so za to, oni lahko rečejo: "Ne, nismo." V redu, nismo mi to spoštujemo, mi smo to sposobni spoštovati in bomo rekli, okej, zmotili smo se, ampak vendarle je to tema, ki ni nova, to ni tema, ki bi se zdajle zarolala zadnji mesec. To je tema, o kateri smo mi že kar veliko govorili. Se še jaz spomnim kdaj se je to začelo in o tem je bilo pretečeno že veliko, veliko črnila, da rečem, izgovorjenih veliko besed in to ni nekaj kar bi bilo ljudem neznano, da bi se prvič srečevali s tem in tudi z vsemi vprašanji, ki se ob tem pojavljajo, in res jih ni malo. Ampak mi smo tu na tisti prvi stopnički, kjer se vprašamo, ali se sploh mi gremo v in naj ljudje povedo, če bodo rekli ne, v redu, spoštujemo odločitev ljudi. To podcenjevanje, da če damo te tri referendume skupaj, ne bodo vedeli, to so vse teme, ki se vrtijo že ne vem koliko časa, to ni nič novega, to ni isto kot odločitev o jedrski elektrarni Krško 2, o drugem bloku, to je nekaj drugega. In če se prav spomnim, je pred kratkim tudi o konoplji recimo, v kateri bomo še govorili, poslanka Vida Čadonič Špelič rekla naj o tem odločajo strokovnjaki, ne pa na referendumu. Ampak tukaj so pa ene zadeve, ki se pa tičejo nas direktno. To ni jedrska elektrarna, veste, ampak mene direktno, kako želim zapustiti ta svet, recimo, če bom hudo bolna ali pa vsak od nas, če bo hudo bolen. Eni si želite trpeti, ker ima trpljenje smisel in jaz to spoštujem. Nimate pa pravice meni vsiljevati vaše izbire in nimate pravice drugim vsiljevati svojo edino vizijo, ampak jim morate dopustiti, da imajo izbiro, ker ta izbira je že zdaj mogoča, samo ne pri nas, se pravi, samo za tiste, ki si to lahko privoščijo, za tiste, ki si to želijo pa ne morejo si tega privoščiti, ker to prinaša, če gremo v Švico, to dobro vemo kakšen finančni zalogaj je to, potem pač ne, gre preprosto za vprašanje izbire, zelo zelo podobno kot je tudi pri pravici do splava. Kdor želi, nikoli ne bom problematizirala odločitve nikoli, nikomur ne bom omejevala te pravice, da ima 50 otrok, če jih želi. Ampak po drugi strani pa vi nimate nobene pravice, popolnoma nobene, da preprečujete take odločitve drugim. Ti časi bi morali biti že davno mimo in ti konsenzi so bili že davno sprejeti, očitno je treba skozi zgodovino vsake toliko časa ta cikel ponoviti in ga bomo ponavljali in ga bomo vedno znova ponavljali. Hvala lepa.

torej na nekem dnevu, volilnem dnevu za evropske volitve. Zato sem tudi že zadnjič, ko sem razpravljala ob razpisu referendumov svoje mnenje v zvezi s tem povedala. Ne, ne strinjam se s tem, da gre referendum na temo prostovoljne pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v roku 30 dni že kar v odločanje ljudem. Gre zame za tako pomembno temo, pri kateri človek v celoti odloča in o tem, ali v celoti razpolaga s svojim življenjem, odloča o sebi. Kako živi, kako bo živel, kako bo končal, kako se bo poslovil, se pravi, do konca. Tudi takrat, ko dobi to terminalno diagnozo, ko je v terminalni fazi, ko se pri polni zavesti, ko je paliativna oskrba, s katero se strinjam in sem tudi ta zakon podprla, ker mislim, da tega sistemsko nimamo urejenega v državi. Tudi ne v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, žal ne. Kolegi v Gibanju Svoboda pa ste rekli, da boste to uredili. Skratka, ko tudi paliativna oskrba več ne pomaga, da ima človek pravico do tega, da se odloči, kako bo pač se poslovil: ali bo pač končal po naravni poti ali pa pač bo dobil pomoč? Zato menim, da se danes v bistvu o vsebini tega, kjer je kolegica iz Nove Slovenije zelo plastično opisovala, zelo podrobno opisovala, češ, kako izgleda ta smrt in tako naprej. Jaz mislim, da tudi ko pride do tega trpljenja, ko je vse možnosti medicinske izkoriščene, pa človek ve, da bo umrl. Jaz mislim, da mora imeti pravico do tega, da se sam zavestno odloči ali želi pomoč, da pač bolečine konča, ampak odločitev mora biti zavestna in tak zakon bi moral imeti v zvezi s tem vse potrebne varovalke, da ne prihaja do nekih zlorab, da ne prihaja do ne vem, česarkoli že, kar, o čemer smo tudi že govorili. Ampak danes v bistvu ne govorimo o vsebini nekega novega zakona ali pa o vsebini nečesa, kar bomo morda ali pa ne bomo, odvisno pač od referenduma. Jaz sem se z razpisom referenduma strinjala. govorimo o izvedbi, o datumu. O tem, da s tem predlagatelji izjemno hitijo, ker želijo neke druge koristi, neke politične koristi zase na evropskih volitvah, ker želijo motivirati volilno telo, da pride in glasuje zanje. Okej, v redu, saj to je legitimna politična pravica, okej, v redu, ampak pri tako pomembnih temah zame to ni legitimna politična pravica. Mislim, da bomo ta referendum, to spraševanje ljudi, kaj si mislijo o tem, kako zaključiti svoje življenje, o tem, ali naj imajo pomoč, o tej neki zame eksistenčno eksistencialno temeljni človekovi pravici, da bomo to temo vrgli čez ramo, ker tako zelo hitite. Tudi to mislim in zato nasprotujem vašemu datumu, tudi to mislim, da vsi tisti pomisleki kolegov iz SD, da so na mestu. Menim tudi to, da je kolegica Godčeva pravilno povedala, ko je rekla, zakaj ne greste s tem referendumom, vendarle novembra, da bi bilo časa dovolj, da se vsi pomisleki, vsi dvomi, tudi vsi strahovi, ki jih imajo kolegi v Novi Sloveniji, razgrnejo, da ljudje o tako intimni odločitvi imajo pred sabo čisto vse, da lahko jasno odločijo. Tega v tem primeru ne bo, zato bom nasprotovala razpisu tega referenduma 9. junija.

ko govori o nekem hitenju, ko govori o neki intimni odločitvi, ki rabi dalj časa in tako naprej. Jaz mislim, da to niso nove zadeve, bom še enkrat povedal, pa kolegica Vonta to lepo povedala, da so to stvari, ki se vlečejo že dalj časa, že iz prejšnjih, iz prejšnjih mandatov. Če pogledate vsaj od, 7. 3. ko je bil tukaj pri nas v parlamentu, ko je bila razprava v zvezi z zakonom srebrne niti, so bili vsi časopisi polni, dobivali smo po več kot sto mailov. Eni so govorili v prid, drugi so govorili proti, ampak ljudje se zavedajo in ljudje razumejo to vprašanje, jaz ne vem kje ste našli ljudi, ki **68. TRAK: (VP) 15.25** (nadaljevanje) ne razumejo tega vprašanja, ker z vsemi, ko sem jaz govoril, mogoče sem govoril z napačnimi ljudmi, jim je bila zadeva jasna. In tudi kar se tiče datuma, 70, več kot 70 % anketirancev, to je bila edina anketa, ki je bila zdaj izvedena, se strinja s tem, da bi bile volitve skupaj z referendumi. In kaj bi pravzaprav bilo bolj jasno pa lažje izvedljivo, če bi recimo res naredili tako, kakor ste predlagali, da bi bil ta 24. november skupaj z referendumom za NEK? Imeli bi štiri referendume, s tem da bi bili vsi štirje zahtevni, še posebej pa zahteven referendum o drugem bloku nuklearke, ki zahteva pa dejansko preučitev vseh teh postulatov - o tem bi mogoče kolega Gregorič boljše vedel kako kakor jaz -, kakor pa ta vprašanja, ki so dejansko moralno-etične narave. In jaz sem prepričan, da je večinoma slovenskega volilnega telesa že nekje opredeljeno do tega in en globlji in daljši razmislek ne bi prinesel tistih kakšnih dodatnih plusov in rezultatov. Hvala.

povedati? Meni se samo ta tema zdi prepomembna, da bi jo tako kalkulantsko zavrgli. Ker vem za kaj gre. Ker vsi tukaj vemo, za kaj gre. Želite si pač mobilizirati volilno telo in ga spraviti na volitve 9. 6. - prav, okej, ampak povejte to po resnici, za kaj gre. Ker če bi vam tako zelo šlo za to temo, bi podprli zakon Srebrne niti, ne pa da ste se zadnjič sprenevedali in se vzdržali, zavrgli, napovedali referendum, kjer denimo jaz sem vam prinesla podpis, niti mojega podpisa niste uporabili pri predlagateljstvu.

Samo na kratko o tem, ko sem jaz govorila in kolegica Paškova, da se da več časa za to, da se ljudje seznanijo s problematiko, da se seznanijo s problematiko s strani strokovnjakov, s tistimi, ki se ukvarjajo s temi zadevami, ne iz medijev kot vi pravite "Saj je bilo vse v časopisih". Lepo vas prosim. Če napiše, ne vem, da ne bom vseh časopisov omenjala, a temu vi verjamete, kaj piše? Preberite, strokovne članke je treba brati, ljudje morajo brati strokovne, ljudje morajo slišati strokovnjake, ljudje morajo … Ja, zdaj je pa smešno. Jaz ne vem, za jedrsko elektrarno, pravite, da morajo strokovnjaki to povedati, za prostovoljno pomoč pri končanju življenja Dnevnik, Mladina, Nova 24, to je v redu, to je vse v redu, pa še vsi ostali mediji so tu v redu. Pri JEK pa strokovnjaki, ker, a veste, jaz sem fizik pa ne vem čisto vsega čisto tako, kot je treba strokovno - a vi boste pa vedeli, ne, - dajte, no - ker vam bodo v mediju napisali? Torej gre za to, da naj ljudje slišijo okrogle mize, na katerih bodo sodelovali eni in drugi, zagovorniki in tisti, ki pač drugače razlagajo. In potem poskušaš razumeti, ne pa to, kar ste rekli, da je 13. ali katerega marca od takrat govorimo; to, kar smo mi govorili v parlamentu, to naj ljudje poslušajo pa verjamejo pa rečejo, aha, zdaj pa vem, za kaj se gre? Ne. Prostovoljno končanje življenja, kaj to pomeni, dragi moji, evtanazija, pomoč pri samomoru, paliativa, ne pa mediji. Dajte biti, no, realni, pa povejte, ja, hočemo iti na referendum 9. junija, fertik, zato, ker hočemo zamegliti evropske volitve zaradi naših slabih kandidatov.

Zdaj, če takole malo delam aritmetiko, vidim, da je pravzaprav Gibanje Svoboda tu skorajda osamljena - ne me narobe razumeti - in nekako sama rine na polno v ta nesrečni posvetovalni referendum in to ravno, ne boste verjeli, na dan evropskih volitev. Jaz se tukaj moram popolnoma strinjati s kolegico Mojco Pašek Šetinc, podpiram njene poglede, kar zadeva odlok,

In ta portal ni mogel potrditi stališča do 55. člena Ustave, da 55. člen Ustave daje pravico do splava. To ne spada sem. Poglejte si ta portal, koga vse so spraševali, ustavne pravnike in tako dalje. Zdaj, po tej razpravi spet vem nekoliko več in morda lažje razumem, predlagatelj, predstavnik predlagatelja je povedal, da je smrt, tako sem razumel prosim, da je smrt pravzaprav tudi del človekovega dostojanstva. Okej. To je vaše prepričanje, prosim sprejmite tudi našega, se bomo lažje pogovarjali. To je pač demokracija, to je parlamentarna razprava, imamo različne poglede in to bi nas moralo bogatiti, ne pa, da morda eni druge žalimo zaradi različnih pogledov. Res je, da smo samo dobrih 30 let stara demokracija, ampak da se bo morda, da se bodo morda zadeve s časom izboljševale. Pravite, da ne govorite o zakonu, o tistem, ki smo ga vrgli, ki so ga predstavili izjemno renomirani ljudje, izjemno. Kako za božjo voljo pa, če pa govorite o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To so besedne zveze iz zakona in avtomatična asociacija je na tisti zakon. Da bi vsaj nekako drugače to zadevo obrnili. In da se bom izognil polemiki oziroma replikam bom tudi nadaljeval, tudi nadaljeval z ugotovitvami strokovnjakov ali spletnih portalov. Enega sem že omenjal. Res je, danes zjutraj je na nek način lahko rečem naš sodelavec vsaj na Ustavni komisiji, to pa tudi pomeni sodelavec celotnega Državnega zbora, profesor Igor Kavčič, nekako takole strnil svoje misli, pravi, da se koalicija igra s posvetovalnimi referendumi. On kar celo koalicijo zaobjame in ugotavlja, da v poplavi posvetovalnih referendumov želi vladajoča politika, ker je pač dovolj navadna večina, to je oglaševalna okoliščina, referendume uporabiti, tako Kavčič, za druge namene, kot predvideva zakon. Kateri zakon? ZRLI. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. To je ugotovitev eminentnega slovenskega pravnika, ne Nove Slovenije, da ne boste skakali na mojo razpravo. Vredno si je ta pogovor, ki ga je vodil novinar Tomaž Celestina, zavrteti, poslušati, morda se bo koga kaj dotaknilo. Strinjam se tudi s tem, kar smo že slišali ob obravnavi Novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ko je bil gost na odboru ta profesor Kavčič. In danes v tej radijski oddaji ponovno utemeljuje, da je posvetovalni referendum pravzaprav izjemno podnormiran, podnormiran. Na eni strani pravimo, da ni zavezujoč. Pravno formalno seveda ni, seveda ni, ampak politika bo pač rezultate interpretirala tako kot ji bo pasalo. Tudi če bo samo en glas več, verjemite, samo en glas več za to, da se sprejme, torej za, v odgovorih na referendumsko vprašanje, bo politika zganjala velik hrup in, in slavila zmago ne če pa referendum ne bo uspel tako kot si to predlagatelji želite, pa boste rekli, ja itak, saj ni zavezujoč, gremo še enkrat z zakonom. Prepričan sem, da bo tako šlo kot sem tudi bil prepričan zadnjič na POP TV, ju, ko sem nekako izrazil priznanje kolegom iz Socialnih demokratov, da si upajo kot etablirana stranka zagovarjati svoje konstantno zdravo razumsko stališče, vendar se bojim, sem povedal, da

Kot proevropska stranka, Nova Slovenija, ki je tudi zmagala prve evropske volitve, smo si želeli, res smo si želeli, da bi imeli eno vsebinsko močno utemeljeno volilno kampanjo pred evropskimi volitvami. Zakaj? Zato, ker se pa najbrž vsi strinjamo, da je Evropa na nekaterih področjih iztirila. Lahko govorimo o zelenem prehodu, ki je tik pred zelenim prepadom in tako naprej. Bi vsaj si nekako pojasnili, kar zadeva energije,

Nam v Novi Sloveniji pač veliko pomenijo mnenja strokovnjakov. Glejte, v zadnjih, ne me zdaj držati za besedo, s kolegico sva ravno prej debatirala, 20, 30 letih, se je človeško življenje podaljšalo za 8, 9 let, hvala bogu, pri ženskah dve leti več kot pri moških in vse to zahvaljujoč znanosti, posebej medicinski znanosti, vse je šlo v tej smeri, kako bi boljše, lažje in seveda dalj časa živeli, ker je življenje lepo. Zdaj vi pravite, gre za, kako že, prostovoljno končanje življenja. Povejte nam, kako bo to delovalo? Kako bo nekdo v groznih mukah, ki mu zdravnik pomaga z raznoraznimi lajšali, najbrž, kako bo ta, kot sem prej slišal, pri polni zavesti, pri zdravi pameti se odločil, pa bo rekel, hočem umreti. Jaz hvala bogu nimam izkušenj, ne vem, ne vem, če je človek v groznih mukah na pol v komi pri zdravi pameti, to jaz ne vem, zato vas prosim, povejte nam, kako bo to dejansko delovalo. In ljudem je treba to povedati, kako bo, kako bo to delovalo. Kaj pa nekdo, ali ste, ali ste gledali psihiatre, psihologe in tako naprej, njihovo mnenje, ste pregledali? Marsikdo ima hude duševne bolečine, marsikdo, to je bolečina in bo šel, pa bo rekel, glejte, nočem več živeti. Povejte nam, kako bo to delovalo, povejte javnosti, pošteno. Razložite, da Filozofska fakulteta, filozofi, ki se ukvarjajo z vprašanjem človeškega življenja, dostojanstva in tako naprej, ki naštejejo skoraj 30 argumentov, zakaj ne iti v to rešitev, povejte, da nimajo prav, da so iztirili, povejte. Povejte zdravnikom, dobili ste to knjižico, povejte zdravnikom, povejte svojcem, povejte zdravniškim in drugim organizacijam, da nimajo pojma, da nimajo pojma, povejte, da bluzijo, kot se to grdo reče. Povejte, da beneška izjava o zdravstveni oskrbi do konca življenja ni prava izjava, da jo je treba v slovenskem parlamentu, ne vem, ukiniti, prepovedati, Poglejmo izjavo Svetovne zdravniške skupščine o evtanaziji in samomoru z zdravniško pomočjo; Ženevska deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja. Raznorazni strokovni in javni posveti so bili na to temo, mednarodne konference, pa nenazadnje, imamo zdravniško zbornico, z tukaj zelo dobrimi izjavami, na drugi strani pa smo na nek način pa v prednosti, ker nekatere države so to uvedle in kaj imajo danes? Ukvarjajo se oziroma opažajo, da prihaja do velikih, velikih zlorab. Najbrž nihče med nami ne zna napisati zakona, ki ne bi imel lukenj,

Erik Brecelj pove, da se tega on ne bo šel. Bi to meni, meni je, meni je to zelo pomemben signal. Ne pravim pa, da ni potrebe, da bi ljudi o tem vprašali. Naša ključna pripomba ta trenutek na ta odlok, kar je tema je to, da enostavno zdaj hočete vse te vse te tri referendume s štirimi referendumskimi vprašanji, halo, štirimi, hočete strpati na dan evropskih volitev in tu ne poslušate recimo Socialnih demokratov kot koalicijskega partnerja, verodostojnega ali ga očitno hočete zgaziti, kot se to reče. Tukaj res v Novi Sloveniji obžalujemo, mi se torej v volilni kampanji pred evropskimi volitvami ne bomo pogovarjali o Evropi prihodnosti: na kakšen način želi država članica Slovenija v tej Evropi prosperirati, na kakšen način želi vplivati na evropsko zakonodajo, kaj so ključne prioritete Evrope v naslednjih petih letih, v naslednjem mandatu, kaj glede energije, kaj glede varnosti, kaj glede hrane, kmetijstva in tako naprej? Mi se ne bomo o tem pogovarjali, ker se bomo pogovarjali o hašišu se bomo pogovarjali o evtanaziji oziroma končanju življenja, pomoči pri tem. Zakaj, kje so razlogi, da ne bi tudi s temi tremi referendumskimi vprašanji šli, kot smo se lepo dogovorili, hvala bogu, da smo dosegli nek konsenz, da gremo na posvetovalni referendum okrog JEK-2 na 24. november? Zakaj ne tudi na ta isti dan, te tri referendume? Kaj zdaj imajo skupnega, to mi nihče še ni znal razložiti? Kaj imajo skupnega evropske volitve vsebinsko in konoplja, evtanazija, no, ta preferenčni glas je pa tako še malo za zraven. Škoda, da ni ta referendum o preferenčnem glasu na dan državnozborskih volitev, ker tja bi pa bolj pasal. Res pa je, da je pred petimi leti na evropskih volitvah 84 % volivk in volivcev uporabilo preferenčni glas, kar pomeni, da razumejo za kaj gre. Naš amandma seveda gre v smeri, da vendarle prosimo za razmislek, predvsem Gibanje Svoboda, da bi vendarle se poskušali tukaj poenotiti, da gremo na referendum na super referendumski dan, ali bo to 24. november ali bo kateri drugi, kar bi se skupaj dogovorili, je, kar se nas tiče, vseeno. Nikakor pa ne gredo ti referendumi na dan evropskih volitev to vam jasno pove in vas kritizira, ne samo profesor Igor Kavčič tudi mnogi drugi, ker to preprosto sem ne spada. To ni v duhu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Ne, ni v duhu, pa tukaj pri tem mnenju nisem osamljen. Da ne govorim seveda o tem, kakšne bodo lahko posledice, če bo ta referendum uspel. Najbrž bo, vi ste trdno prepričani, imate veliko strojev, stroja, velike zvočnike, da boste v kampanji zelo jasno ljudem povedali, da je treba obkrožiti za in in potem boste prišli z zakonom, ki bo na štartu protiustaven. O tem so nekateri kolegi že govorili in o tem pač, po tem. Nikakor tega odloka ne bom podpiral. Najboljše rešitve za Slovenijo so bile takrat, ko smo se poenotili primer plebiscit. Ni bila enostavna zadeva. Potem pred dobrimi 20 leti referendum o vstopu Slovenije v EU in Nato. Ustavno večino smo dosegli za Nato in krepko nad ustavno večino za EU.

tako imenovani tretji veliki nacionalni konsenz, ko bomo vsi skupaj morda tudi oblikovali kakšno referendumsko vprašanje, ki se bo nanašalo na to, kakšno Slovenijo si želimo v prihodnje, v naslednjih 10., 20., 30. letih. Moje veliko razočaranje je pa, da se razumemo že kar nekaj let, da enostavno ta parlament ne zmore nekega strateškega, srednjeročnega ali dolgoročnega razmisleka, kam mi sploh želimo priti. Mi se ukvarjamo z dnevnimi političnimi vprašanji od danes na jutri in žal mi je, da gre vse skupaj in da je vse skupaj intonirano na to, kdo bo koga. Hvala lepa. Hvala lepa. Zvonko Černač, izvolite. grobe kršitve procedure pri enem od njih, kjer bi moralo zaradi povsem novega referendumskega vprašanja oziroma celo dveh po novem referendumskih vprašanj priti do vložitve novega predloga, novega teka 30-dnevnega roka, kar bi seveda odložilo izvedbo tega referenduma. Vse to se ne dogaja zaradi tega, ker bi Svobodo in Levico dejansko res zanimalo, kaj si ljudje mislijo o teh vprašanjih, pač pa izključno zaradi tega, ker ti dve stranki pač želita do neke mere ublažiti izredno slab rezultat, ki ga pričakujeta na evropskih volitvah. Torej, gre za neke vrste manipulacijo in zlorabo s temi referendumi. In tudi nedostojno obnašanje do volivk in volivcev. seveda to posiljevanje s tem hitenjem in s to proceduro pa prinaša tudi številne tehnične probleme, dva volilna imenika, različna volilna imenika, bosta verjetno prinesla tudi dvojo sestavo volilnih odborov. Dvojo sestavo volilnih odborov. Že zdaj so težave pri sestavljanju volilnih odborov, verjetno bodo težave v tem primeru še bistveno, v kolikor bi šlo svobodi in levici resnično za to, da bi jih zanimalo kaj si ljudje mislijo o teh vprašanjih glede katerih razpisujete te posvetovalne referendume, potem bi jih seveda izvedli skupaj z referendumom o NEK-2, glede katerega smo se poslanske skupine, razen Levice, dogovorile tako o vprašanju, kot tudi o njegovi izvedbi v jesenskem obdobju. Kljub temu, da smo v poslanski skupini takrat predlagali, da bi lahko ta referendum izvedli tudi z evropskimi volitvami, vendar smo razumeli pomisleke in soglašali s tem, da se ga ne izvede skupaj z evropskimi volitvami, ravno zaradi tega, ker je vprašanje evropskih volitev za prihodnost te države in Evrope izjemno pomembno in potem ste kakšen mesec za tem dogovorom prišli in s tem rokohitrstvom in s to brutalno zlorabo procedure posiljujete ljudi s temi dodatnimi štirimi referendumskimi vprašanji. Je treba povedati, da gre za posvetovalne referendume, ki formalno nikogar v nič ne zavezujejo. Torej, gre za neko zelo drago javnomnenjsko anketo in nič drugega. Je pa treba ob tem povedati seveda, da je koalicija tudi pri tem sama s sabo v nasprotju, ker vaša vlada je napisala v enem od njenih mnenj, da bi v primeru več referendumov hkrati v istem časovnem obdobju povzročilo, da bi potekalo več referendumskih kampanj, kar pomeni, da bi v javnosti prihajalo tudi do istočasne obravnave več pomembnih tem v oklepaju, istočasna soočenja v medijih, kar bi lahko delovalo nejasno oziroma bi lahko zmanjšalo pomen določene teme na račun druge, pa je bilo v tem mnenju govora samo o referendumih, ne pa tudi o evropskih volitvah, kar je še dodatna težava, glede na to mnenje, ki ga je vaša vlada podala sicer pri zakonu glede enega oziroma dveh referendumskih dni, ampak po vsebini se to vprašanje nanaša tudi na te referendume, ki jih trpate skupaj z evropskimi volitvami na 9. junij, o katerih govorimo danes. Zdaj, ta referendum ima vprašanje, ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja,

treba povedati seveda, da je ta referendum in to vprašanje popolnoma protiustavno in tega odločanja danes v tem Državnem zboru o takem vprašanju sploh ne bi smelo biti. Ne bi ga smelo biti. Ne samo zaradi tega, kar je povedala pravna služba tega Državnega zbora, da je to vprašanje v nasprotju z 2., 44. in 87. členom Ustave, ampak predvsem zaradi tega, ker je to vprašanje v nasprotju s 1. členom Ustave, ki govori o nedotakljivosti človeškega življenja. In danes je predstavnik predlagatelja prebral ta člen, ne sklicujoč se na to, da zaradi tega, ker ima dva stavka in ker prvi stavek govori človekovo življenje je nedotakljivo, drugi pa v Sloveniji ni smrtne kazni, želel povedati, da je ta zgodba medsebojno povezana. Je pa pozabil prebrati oziroma citirati prejšnji člen, 16. člen, kajti to poglavje govori o človekovih pravicah, ne o smrtni kazni. Verjetno, da smrtna kazen ni človekova pravica, ki pa pravi ta 16. člen, da je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti človekove pravice in temeljne svoboščine samo v vojnem in izrednem stanju in da tega ni mogoče storiti glede nedotakljivosti človeškega življenja, se pravi glede 17. člena, še v vojnem stanju in izrednih razmerah tega ni mogoče omejiti. Spoštovani, opominjam vas, da tukaj ne govorimo o smrtni kazni, ampak o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in to ni smrtna kazen. Zato nehajte s takimi, res, ker to je spet hujskanje in v bistvu že sovražni govor. Tako, da nehajte. Mislim, da me sploh niste poslušali. Jaz utemeljujem zakaj je to referendumsko vprašanje v nasprotju s 17. členom Ustave, ki govori o nedotakljivosti človeškega življenja in zaradi tega, ker ta člen govori o nedotakljivosti človeškega življenja, je v naši zakonodaji inkriminirana pomoč pri samomoru. Pomoč pri samomoru predstavlja kaznivo dejanje zaradi tega člena Ustave, mimogrede, in povedal sem, da je ta člen Ustave potrebno brati tudi s predhodnim členom, ki govori kdaj je kakšno pravico mogoče omejiti in pri tem odgovarjal predlagatelju, ki je govoril o tem, da se ta določba nanaša na smrtno kazen, kar seveda ne drži, Ker ni mogoče omejiti človekove pravice, ki je v nedotakljivosti človekovega življenja, smrtna kazen verjetno ni človekova pravica. Toliko o tem, zdaj upam, da smo to končno razjasnili, ker sem to na dolgo in na široko pojasnjeval temu istemu predlagatelju že na odboru in očitno tega ne razumete, tudi predsedujoča ne, ker govori popolnoma o neki tretji zadevi, o kateri jaz nisem govoril. Torej to referendumsko vprašanje je v direktnem nasprotju s 17. členom Ustave, ki je v tem delu nedvoumna in takega odločanja kot ga imamo danes, če bi spoštovala koalicija to Ustavo, in tudi Poslovnik Državnega zbora in pravno mnenje parlamentarne pravne službe, sploh ne bi smelo biti, ne bi ga smelo biti, bilo bi lahko odločanje o kakšnem drugem vprašanju na to temo, ampak o takem, kot ga imamo danes tukaj, tega biti ne more. Torej, ta odlok o razpisu je že zaradi tega formalnega razloga potrebno zavreči oziroma glasovati proti, ker v nasprotnem primeru boste izglasovali nekaj, kar Ustava izrecno, izrecno prepoveduje. Spoštovani, dajte se držati malo preciznosti v razpravah. Glejte, nedotakljivost življenja, če te nekdo ubije, ne prostovoljno, se dotakne tvojega. Pravica do življenja je ena stvar, če se pa ti sam odločiš, avtonomno za to, da želiš umreti, ker je tvoje trpljenje neznosno zaradi bolezni, je pa to tvoja avtonomna pravica in je tvoja avtonomna pravica in to ne posega v nedotakljivost življenja, ker si ti lastnik lastnega telesa in svojega življenja. Zato res, dajmo že ločiti stvari, ker se res pogovarjamo za parlament na nedostojno nizki ravni ali pa zanalašč zavajamo, zdaj ne vem, kaj je na stvari, ampak tega si en parlament ne more dovoliti, to so popolnoma ločene stvari in mešate hruške in jabolka. ČERNAČ (PS SDS):** Verjetno se zavedate, predsedujoča, da ste zdaj zelo grobo kršila poslovnik. Na tistem mestu, na katerem sedite tega izvajanja, ki ste ga ravnokar izvršila, ne bi smela narediti. Zdaj, kdo bo vam izrekel opomin, kdo bo vas sankcioniral, kdo bo uveljavil pravna pravila nad vašim nedostojnim in nepravnim ravnanjem, se sprašujem. Nihče, ne, ker nad vami je očitno samo sonce in modro nebo. Ampak glejte,

te nove koalicije tudi, da tudi te določbe nič več ne veljajo in da si jih vsak lahko sproti izmisli v skladu s tistim, da pri vodenju seje poslovnik tolmači predsedujoči. Ga tolmači, ja, ne more pa ga kreirati

Tako, da sem ugodila vašemu postopkovnemu predlogu, ki sicer to ni bil po poslovniku, ampak dobro. Nadaljuje Tereza Novak. Hvala za besedo. Mislim, da smo pred dobrim mesecem dni, mislim, da je bil 7. marec, ko smo v Državnem zboru obravnavali Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja; to je zakon, ki ga je v Državni zbor vložilo več kot 5 tisoč podpisanih volivk in volivcev, vložilo ga je pa društvo Srebrna nit. Mi smo se takrat kar precej o tem zakonu pogovarjali, ne samo mi, v Sloveniji je že prej tekla razprava, vse od 2018 pravzaprav teče razprava na to temo in takrat sta se celo izpostavila dva trpeča človeka, ki sta zelo, ne vem, saj očitno ljudje dojemamo stvari res zelo različno. Meni se je zdelo to, kar so govorili gospod Janko Pleterski in gospa Janžekovič, mislim, da je bila, mene se je to zelo dotaknilo. Meni se je zdelo, da so v resnici to stvari, ki bi jih morali urediti, da ne smemo dopustiti, da so med nami ljudi ljudje, ki res trpijo. In mi nismo, če ne trpiš, nisi sposoben razumeti, kako je to hudo. In potrebujejo v resnici samo malo pomoči od države, da jim pride nasproti, da lahko končajo to trpljenje, ki je neznosno. In ko smo se mi pogovarjali o tem zakonu, smo v bistvu se strinjali, da je prav, da se to uzakoni, ker vidimo tudi danes, kako zelo je ta razprava, kako zelo razdvaja in kako veliko enih nerazumevanj je in v resnici moram tudi jaz reči, da meni se zdi, stran opozicije ta strah, spet strah kot je to tudi na drugih primerih, o katerih se velikokrat kregamo, tu v bistvu razpihuje s svojimi razpravami. In zato, ker to v bistvu ni stvar politike ampak bolj nekega širšega družbenega konsenza, se nam je zdelo edino primerno, da damo to vprašanje na posvetovalni referendum. Namreč če bi zakon sprejeli, bi zakon po vsej verjetnosti, to vemo vsi tu, končal na referendumu. In v resnici je bolj pošteno ljudi vprašati ali ste za, da to uredimo in uredimo, kot pa spreje…, in damo ljudem še čas in en mesec je, po mojem, dovolj časa, da se lahko odstrne vse te bojazni in strahove in da stroka, katerakoli že to je, ker to ni medicinska stroka, ki se o tem vprašanju lahko izreka izključno, to je stvar etike, se pravi je stvar filozofije, je stvar sociologije, je stvar prava, je stvar verjetno psihologije, seveda tudi medicine; vsi ti lahko nekaj rečejo o tem in predvsem pa mora vsak sam intimno razmisliti, kaj to pomeni za njega, kaj si želi vsak od nas, če bi ga doletela tako trpeča, tako trpeče umiranje, da tega ne bi bilo nevzdržno za prenašanje, kaj si v tem primeru želim. In zato se mi zdi, da je edino pravilno v resnici vprašati ljudi na posvetovalnem referendumu. In seveda to je stvar, ki se je dogajala nedavno med nami v družbi, ki poteka leta in leta in seveda je potrebno, vsaj po mojem mnenju, izkoristiti prvo priliko, ki jo imamo, in to so naslednje volitve. Meni se zdi to edino pošteno do ljudi. **75. TRAK: (JJ) – 16.00** (nadaljevanje) To pa, da kar naprej ponavljate, da ljudje nismo sposobni razumeti treh ali štirih stvari naenkrat, to je pa res poniževalno volivk in volivcev maksimalno, ampak mi smo ta poniževanja doživljali v pretekli vladi dve leti in je to samo nadaljevanje tega, kako zelo se lahko ljudje oziroma politiki, ki imajo to moč, kako zelo lahko upravljajo s to svojo močjo nad ljudmi. In to, da se dvomi v to, da smo volivci sposobni o večih stvareh odločati naenkrat, je tudi prikaz tega zaničevanja ljudi pravzaprav. Kar se pa tiče Ustave in 17. člena. Tudi mi gospod Černač smo vam poskušali dopovedati, pa ni šlo, pa bom jaz tudi še enkrat ponovila. Zakaj pa jaz mislim, da ni to neustavno, ampak seveda, govorimo o vašem mnenju, mojem mnenju, mnenju katerega koli od nas, ampak vseeno, Ustava v 17. členu govori o nedotakljivosti v resnici v povezavi s smrtno kaznijo. To pomeni nedotakljivost strani oblasti. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja pa niti slučajno ni smrtna kazen. Gre v resnici za spoštovanje dostojanstva in avtonomije vsakega posameznika, ki trpi in lahko le sam odloči, kakšno je to njegovo trpljenje ali ga je sposoben še prenašati ali ne. In če trpljenja ob iztekanju življenja človek ni sposoben več prenašati, bi v primeru uzakonitve pri prostovoljnem končanju življenja lahko zaprosil za to pomoč. In jaz mislim, da v tem primeru, ko govorimo o življenju trpečega človeka, o katerem lahko odloča le on sam, v resnici 17. člen o tem ne govori. pri prostovoljnem končanju življenja govorimo vedno o želji, pa naj gre za pomoč pri samomoru ali za evtanazijo, ki v tem primeru prav tako lahko pomeni pomoč, kadar ta trpeča oseba sama ni več sposobna poseči, vzeti, popiti, karkoli že to je, te zadnje, zadnjega zdravila, če temu tako rečemo. In takrat takrat to pomeni, da medicina z vso paliativo, ki pa naj bo to najsodobnejša in paliativa in pomoč pri prostovoljnem končanju življenja se niti slučajno ne izključujeta, pač pa, pač pa gre za eno in drugo pomoč. V tem primeru pomeni, da medicina in paliativa nista dovolj. Ljudje nekateri na srečo malo, vsaj po podatkih iz držav, kjer to obliko to obliko pomoči že poznajo, nekaterim to ne more odvzeti trpljenja. In če nismo sposobni tega razumeti, potem pravzaprav nismo sposobni razumeti ljudi, ki trpijo. In ob tem govoriti ali pa se sklicevati še na svetost življenja, je pa res po mojem skrajno neprimerno, ker v tem primeru potem se resnično govori o neki svetosti trpljenja in ne vem, kdo si to zasluži. Po mojem mnenju je potrebno spoštovati dostojanstvo in avtonomijo človeka. In če razumemo kaj je pravzaprav dostojanstvo in ga spoštujemo v času življenja, potem je treba dostojanstvo razumeti in spoštovati tudi ob smrti. In ker je prvi razumen datum na katerega lahko izpeljemo tak referendum, pravzaprav datum, ki sovpada z evropskimi volitvami, je za moje pojme to najbolj optimalna rešitev, da speljemo posvetovalni referendum o tem vprašanju.